Hvala

Hvala vam

Hvala vam Hvala

objektivnost, ravnopravnost, nepristranost, odgovornost, otvorenost, poštovanje i kultura dijaloga. A ovaj Prijedlog

poštovani zastupnik Erik

Hvala predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege,

**Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo sada na zadnju točku danas: - Prijedlog Zaključka o raspolaganju energentima u Republici Hrvatskoj; Predlagatelji su Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika SDP-a, kolegice i kolege, molim vas, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, Klub zastupnika HSS-a i RF-a, Klub zastupnika IDS-a, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Klub zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika na temelju čl. 172. Poslovnika HS-a. Vlada je dostavila mišljenje pa bih sad prvo pozvao u ime predlagatelja da dodatno obrazloži navedeni Prijedlog Zaključka kolega Grbin, izvolite. Imate 20 minuta svi zastupnici klubova koji su predlagatelji mogu sudjelovati u raspravi, ono nakon svakog izlaganja 5 minuta, isto tako Vlada ima pravo na 10 minuta uvodno i po 5 minuta između izlaganja. Izvolite kolega Grbin. **Grbin, Peđa Ovaj Zaključak nije pao s vedra neba. Razlog za ovaj Zaključak i razlog što smo tražili ovu raspravu krije se u jednoj megaaferi koja je pogodila Hrvatsku, a to je afera INA. Afera teška milijardu kuna u kojoj je član HDZ-a zaposlen u INA-i, kažu na 3. ili 4. razini upravljanja, trgovačkom društvu premijerovog prijatelja prodavao plin po cijeni od 20 eura da bi se to kasnije preprodavalo po daleko većoj cijeni. Što smo u međuvremenu saznali, a u prvim danima te afere nije bilo jasno je, da taj plin nikada nije napustio Hrvatsku. On je čitavo vrijeme ostao kod nas, ali su papiri kružili pa smo onda došli do spoznaje da je dio njega ponovno, doduše, samo u papirnatom obliku, opet došao u Hrvatsku gdje su ga otkupljivali INA, HEP, itd. po cijeni neusporedivo većoj nego po onoj po kojoj je taj plin krenuo. Cijena, ponovit ću još jednom, milijardu kuna. Milijardu kuna. I cijela ta priča bi ostala skrivena da na razini EU nisu donijeti propisi koji se tiču sprječavanja pranja novca koje je i Hrvatska obvezna primijeniti, koji su nagnali određene financijske institucije banke da reagiraju i da ovo što se događa, prijave. Afera INA će, nadam se, skoro dobiti svoj sudski epilog, međutim, legitimno je postaviti sljedeće pitanje. Je li to jedina takva situacija? Jesu li se te situacije događale i drugdje jer znamo da ovdje nije problem samo u tome kako je taj plin, ponovit ću još jednom, samo u papirnatom obliku, doduše, napustio Hrvatsku, već i kako se vratio, po kojoj cijeni i ono što sve nas zanima je da li je ovakvih ili sličnih situacija bilo još i zbog toga je niz klubova opozicije, svi klubovi opozicije zatražio prvo, direktno od predsjednika HS-a, a onda kada to nije prihvaćeno, zaključkom i od Sabora da na ovo obveže Vladu, da nam se dostave sljedeći podaci i to: podaci o prosječnim mjesečnim prodajnim cijenama plina i nafte za 2020., '21. i '22. g., prosječnim cijenama izvezene nafte i plina po mjesecima s naznakom zemlje u koju se izvozi, prosječnim cijenama kupljene nafte i plina po mjesecima, itd. Prosječnoj prodajnoj cijeni domaće nafte i plina na temelju koje se obračunava koncesijska naknada i stanju sigurnosti i očekivanim potrebama za energijom iz čl. 27. Zakona o energiji. Da li je Vlada na to odgovorila? Nije. Prva dva zahtjeva, gle čuda, proglašeni su poslovnom tajnom. Poslovnom tajnom u vrijeme najveće energetske krize koju većina nas pamti. Poslovna je tajna po kojim cijenama Hrvatska kupuje odnosno prodaje energente. Poslovna je tajna i primjerice, zašto, kada je Vlada donosila mjere po kojima će se plin HEP-u prisilno prodavati je ta cijena određena u duplo većem iznosu nego kada to čini Škugor putem deda Daneta. Zašto je to moglo ići po 20 eura, a ono što ide HEP-u za čitavo hrvatsko gospodarstvo, ide po cijeni od 40. Na to pitanje nitko iz Vlade nema hrabrosti odgovoriti već to predstavlja kao poslovnu tajnu. A onda sljedeće, stanje sigurnosti i očekivane potrebe za energijom iz čl. 27 Zakona o energiji. Zašto na to Vlada ne želi dati odgovor? Legitimno je reći, zato što ju je odgovora strah. Zato što očito u tim dokumentima koje tražimo se krije nešto što bi moglo za hrvatsku otvoriti daleko opasnija i teža pitanja nego što je sama afera INA. Poštovane kolegice i kolege, afera INA je pomogla da samo zagrebemo po površini kriminala koji okružuje hrvatski energetski sektor. Mi iz opozicije nećemo dozvoliti da to pokrije pokrije lišće i da to postane lanjski snijeg. Ne, o ovome ćemo govoriti, govorit ćemo danas, sutra ćemo opet na Odboru za pravosuđe, itd. Istjerat ćemo istinu na vidjelo pa koliko god trajalo da traje. Zamolio bih kolegu Kujundžića iz Kluba Mosta da nastavi. Hvala. Hvala predsjedavajući. Dakle nastavno na ovo što je kolega Grbin rekao, gdje god zagrebemo u našoj državi, dogodi se kriminal, gdje god zagrebemo. Danas smo imali Zakon o sportu, dakle jedna od najkorumpiranijih klika je unutar onog što je u ingerenciji samom i zakona, a i onih dakle koji su u nadležnosti samog zakona. Dakle, netko je te ljude gospodo kadrovirao, nisu oni mali s neba. Onaj tko ih je kadrovirao treba i odgovarati. Kad se dogodi ovo što se dogodilo ne samo u INA-i, dakle ne samo u INA-i. Pitanje onog što nas čeka u HEP-u. Pitanje je bombe koja će puknuti. ja čak i mogu razumjeti da vi uživate u novoj haljini cara koji je gol, ali vrijeme curi. Vrijeme curi i kraj će doći. Tko će tada bolje proći, Sokrat je još to u nekim svojim vremenima govorio ostaje nam za vidjeti. ako izuzmemo INA-u zašto biste vi trebali podržati ovaj zaključak. Često puta kao argument koristite da kriminal ima svoje ime i prezime, pa onda čega se bojite? Hajmo donijet ovaj zaključak svi skupa, hajmo vidjeti što je to trulo u državi Danskoj. Dakle, nemate niti jednog argumenta da ne podignete svoju ruku za zaključak. I ako čak ostavimo INA-u po strani što je sa ugašenom termo elektranom u Rijeci. Sisak i trljanje ruku od strane Mađara mislim da više ne treba ni spominjati. Zatvaranje dakle rafinerije u Rijeci, ne treba niti spominjati. Što je sa hidroelektranom Obrenovac i sa sporom kojeg imamo sa Srbijom? Je li posrijedi Milorad Pupovac i njegovo uvjetovanje ruke vladajućoj većini ili ste ipak njegovu ruku podredili interesima hrvatskog naroda. Jer daj mi objasnite kako država, dakle koja ima jednu takvu geografsku šarolikost da ne spominjem pitku vodu, da ne spominjem sunčane dane i sate koje imamo kako je ona u stanju da nije niti blizu samodostatna? Što je sa solarima? Sjetili ste se kad? Kad? Famozni ministar na pukotine koje su nastale u HEP-u šalje firmu koja ima dva revizora, dva revizora. E sad pitanje koje se postavlja je li veleumni ministar šalje takvu firmu da se nešto otkrije ili da se nešto sakrije. Dakle, firmu sa dva revizora da istraže pukotine u HEP-u. Još jedan put vas pozivam, ja vjerujem u čestitost vaših lica, ja vjerujem da vi ni ne možete kontrolirati sve kokošare koje ste možda imenovali i vjerovali da su dobri. Imate priliku potvrditi ovo. Dignite ruku za ovaj zaključak, oprat ćete sebe i dobit ćete pravo da se uvijek u budućnosti kad ovo spomenemo imate na što pozvati. A sad pozivam kolegu Dretara. Hvala najljepša poštovanom kolegi Kujundžiću, poštovane kolegice i kolege. Ovdje je nekoliko možemo to slobodno tako reći izuzetno preciznih rečenica. Vlada u svojem mišljenju danom 10. studenoga ove godine kaže: Hrvatski sabore nemojte prihvatiti prijedlog zaključka o raspolaganju energentima u Republici Hrvatskoj. Da li vama poštovane kolegice i kolege, hrvatska javnosti to zvuči otprilike kao da Vlada Republike Hrvatske kaže baš me boli briga za to što misle ljudi koji sa nama plešu u istome kolu. Da, to je istina. To je upravo to. Jedna jedina čista istina. Mi ju možemo potkrijepiti, evo ovdje je preko 20 stranica koji su napisali stručnjaci iz područja energetike iz područja prava, bilo kojih područja. Ali poštovana gospodo opet se moramo vratiti na osnovnu stvar, a ona se zove odgovorno upravljanje državom. Kao što niti jedan automobil na svijetu ne možeš pokrenuti ako u njega nisi stavio gorivo, kao što niti jedna žarulja na svijetu ne svijetli ako joj nisi doveo električnu energiju, tako niti jedna država na svijetu ne funkcionira bez energenata. Znajući to i postavljajući Hrvatsku državu kao naš epicentar interesa možemo li uopće zamisliti istu tu Hrvatsku državu kao državu koja ne raspolaže odnosno odgovorno gospodari svojim energentima. Duboko i iskreno se moramo zabrinuti nad načinom kojim trenutna pajdašija usudit ću se reći vodi ovu Hrvatsku. Što to točno znači kada oni recimo kažu nemojte prihvatiti Prijedlog zaključka o energentima? Cijene, evo dozvolite da citiram, nije mi teško. Traženi cjenovni podaci predstavljaju poslovnu tajnu te se ne mogu javno objaviti. Poštovane dame i gospodo u kojoj to državi raspolaganje novcima svih nas predstavlja poslovnu tajnu? Dame i gospodo iz Vlade, ne raspolažete vi vašim gertašlinima, to su novci svake Ankice iz Žačetrja, svakoga Ivana iz Imotskog i svake osobe koja živi u ovoj Hrvatskoj. To nisu vaši novci i stoti puta ponavljam kada naš poštovani gospodin premijer kaže dali smo, uložili smo, osigurali smo. Niste vi poštovani premijeru ništa dali, osigurali i uložili, vi ste samo sredstava svih nas usmjerili u određenom smjeru. A činjenica prava odnosno političke moći usmjeravanja tih sredstava se zove politička moć. Trenutno je ta politička moć u rukama ljudi ljudi koji po procjeni svih nas iz oporbe izuzetno mi je drago da smo svi ovdje zajedno i da možemo, hvale poštovanim kolegicama i kolegama o tome razgovarati i misliti što je puno bitnije na isti način. Ovako poštovane dame i gospodo teško da će ići. Ja znam da mi možemo sada raspravljati o otvaranju novoga bloka Nuklearne elektrane Krško, možemo raspravljati o tome gdje ćemo na Zrinskoj gori smjestiti potencijalni nuklearni otpad kojeg smo sukladno dogovorima spremni spremiti, da naravno, sve ćemo mi to odraditi, ali ja vas pitam još jednom, ne vas poštovane kolegice i malobrojne kolege, nego vas hrvatska javnosti gdje ćemo i kako ćemo jednoga dana kada moj sin, kada vaša kćer, kada vaš unuk dođu i kažu majko mila što ste nam napravili od Hrvatske. Onda ćemo poštovane dame i gospodo shvatiti koliko je bitno ovaj čas 24. studenoga 2022. u 18 sati o ovome razgovarati i o tome ne misliti samo sada nego dok postojimo jer ovdje govorimo o slobodno ću se usuditi reći jednoj od najbitnijih stvari koja može odrediti način na koji će naša djeca, naši unuci i naši praunuci živjeti u ovoj domovini. Kako god ju želite zvati. Kako god u njoj smatrate da netko treba živjeti. Neka žive svi, ali bez energije deca moja ne bu išlo. Hvala vam najljepša, zamolio bih poštovanu kolegicu Benčić da nastavi. Hvala

Drage kolegice i kolege, razlog zašto je opozicija predala ovaj zaključak leži u tome da ne postoji nikakva parlamentarna kontrola informacije prema parlamentu ili prema građanima, a koje bi zapravo dale mogućnost i strankama pozicije i strankama opozicije da na temelju podataka i točnih informacija zaključe koliki su gubici za RH, dakle dakle ne govorim samo o INI govorim o RH i prihodima za RH zbog poteza koje je ova i bivše HDZ-ove vlade unatrag 20 i nešto godina vukla oko kao centralne energetske kompanije u RH, ali isto tako u pogledu drugih dijelova energetske politike. Pa sad samo mali brzinski povijesni pregled. Vrlo često imate argument da je saga sa INOM počela sa njenom privatizacijom za vrijeme Račanove vlade. Privatizacija je počela tad. U kojem obliku? Tražili su strateškog partnera za 25% udjela. Koliko MOL danas ima udjela? 48 i nešto ili 49, blizu 49 jel tako. Kako je MOL došao od 25% na 48 i nešto? Odlukama ne vlada, ne većine u saboru nego konkretno HDZ-ovih premijera, ne jednog, nego minimalno dvojice i jedan je još uvijek aktualni premijer. Naime, šta je napravio Ivo Sanader? Nije Ivo Sanader samo ukrao INU i predaju ju je MOL-u, on je prije toga omogućio i da se otkupe one dionice, prvo da ih kupe građani da ih onda kasnije MOL otkupljuje od njih kao i primjerice od Fonda za branitelje koji je držao 7% ININIH dionica koje su također prodane MOL-u. I tako je malo pomalo MOL od malih dioničara otkupljivao dionice INE i došao na to da ima za nekoliko postotaka više udjela, dionica u INI nego što ima Vlada Vlada RH. Ali naravno to nije sve. Oni nemaju 50% odnosno nemaju 50% plus, međutim imaju upravljačka prava. Do upravljačkih prava znamo kako je došlo, koruptivnim ugovorom odnosno kaznenim djelom Ive Sanadera za koji je pravomoćno osuđen. Dakle, imamo ugovor koji je još uvijek na snazi mada imamo pravomoćnu presudu da je do njega došlo počinjenjem kaznenog djela za koji Vlada RH nikada nije pokrenula preko DORH-a postupak utvrđenja ništetnosti dodatka ugovoru koji je potpisao Ivo Sanader i predao upravljačka prava MOL-u. Nakon toga, kao da to nije bilo dovoljno ko u onoj reklami da će dobiti još set noževa, Plenković dodaje pa pored upravljačkih prava koje je dao MOL-u smjenjuje ljude iz uprave koji su se, barem određeni otpor, barem određeni otpor MOL-u i MOL-ovim politikama unutar INE, omogućuje zatvaranje Rafinerije Sisak samim time izvoz hrvatske nafte u Mađarsku na preradu u rafinerije MOL-a u Mađarskoj i u Slovačkoj i time ne samo oštećuje INU nego oštećuje direktno i proračun RH i to i to je centralni zahtjev ovog zaključka. Želimo podatke koliko nafte, po kojoj cijeni odlazi u Mađarsku, a koliko i po kojoj cijeni Hrvatska uvozi.

a istovremeno je Ina generirala do sad neviđene profite, ne INA, pardon, Mol jer ti profiti će ići većinski u Mađarski, neviđene profite u prvom kvartalu ove godine, a znamo da je da se isto nastavlja i dalje. To je ono što tražimo. Tražimo mogućnost da imamo pouzdane podatke koje Vlada ne daje javnosti, a ja sam ih tražila i putem zastupničkog pitanja da bi mogli …/Upadica predsjednik: Hvala Imamo sada nekoliko replika, idemo ovako redom, prvo za kolegu Grbina četri replike, kolegice Marić izvolite. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega, kad čitate mišljenje Vlade onda imate tri stvari koje oni iznose, prvo poslovna tajna ne možete znati, druga stvar Vlada RH će opskrbu bit će jel energijom zadovoljno naše tržište i potrebe i treća stvar tu su vam dva, tri linka pa si proučite. Dakle, mi po tim linkovima imamo izvješće HERA-e gdje možemo vidjeti neke podatke o energiji, plinu itd., međutim tu ima puno skrivenih stvari koje očito ne smijemo znati. Pa vas onda molim obzirom da je vrlo izvjesno da će vladajući kolege po nalogu odbiti ovo naše, naš ovaj prijedlog zaključka, a da se ne bi uljuljkali u nekakvom stavu da eto malo je bilo nekakve halabuke oko te milijarde kuna pa se stišala priča, ponovite još jednom ono što ste rekli u svom izlaganju, što ćemo mi još dalje tražiti da nam se daju podaci i čačkati i dalje. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovana kolegice. Dakle, samo da razjasnim i ponovim. Jedna od stvari koja nas zanima je kako je moguće da kada Škugor HDZ-ovac u INA-i prodaje deda Danetu plin onda to može ići po 20 eura, a kada INA mora prodavati HEP-u za hrvatsko gospodarstvo onda to ide po duplo većoj cijeni od 40 eura. Dakle, jednostavno pitanje na koje je valjda moguće dati jednostavan odgovor, zašto u lopovluku može po 20, a kada treba pomoći hrvatskom gospodarstvu onda cijena biva dvostruko veća? E na to se pozivaju na poslovnu tajnu e to je realnost. Međutim, nestajemo samo na ovome, naravno da ne stajemo samo na ovome i ova tema neće umrijeti. Imat ćemo i razne odbore i sljedeći tjedan bit će i sjednica Odbora za gospodarstvo, ali i u proceduri je i Prijedlog za osnivanje istražnog povjerenstva,

tvrdi da ne može dati podatke o cijenama, prodajnim ni kupovnim zato je se radi o poslovnoj tajni. E sad kad odete na stranicu HERA-e onda imate podatke upravo te koje smo mi tražili, doduše samo za 2020.g. jer u HERA-i se mijenjaju predsjednici vijeća odnosno trenutno ga ni nema, malo je jedan uhićen, pa malo drugi bi mogao bit uhićen. Ja vam ovim putem evo upućujem pitanje što vi mislite o toj poslovnoj tajni je li to zaista poslovna tajna ili da možda ako bismo u HERA-u konačno postavili čovjeka koji neće sutra biti uhićen, da ostavimo HERA-i zapravo na posao da objavljuje te podatke koje mi tražimo, ali onda s druge strane riskiramo da ih netko tuži jer je to poslovna tajna zapravo? Možete malo objasniti …/Upadica predsjednik: Izvolite odgovor. **Grbin, Peđa (SDP)** Podaci o kojima govorimo pogotovo podaci iz točke 1. ovoga zaključka će prije ili kasnije postati dostupni javnosti, međutim kada smo uputili ovaj prijedlog naš je stav bio da nema potrebe za čekanjem. Situacija se događa sada. Da je milijarda nestala otkrili smo prije dva i po mjeseca, želimo vidjeti da li je to jedina milijarda koja je nestala ili ih ima još. I mislim da nema nikakvog smisla da čekamo 2023. ili 2024. da bi se ti podaci objavili. A sama ta činjenica da će se oni prije ili kasnije morati objaviti pokazuje da Vlada u svojem dopisu ustvari laže, ne govori istinu svjesno ili nesvjesno. I po onom etičkom kodeksu o kojem smo raspravljali do prije sat vremena, gospodin iza mene bi morao uputiti u najblažu ruku barem prijekor Vladi zbog takvog iznošenja neistine u svojem dopisu. Gospodine ispred mene sada će vam replicirati kolegica Radolović. Izvolite. …/Upadica Grbin: Zahvaljujem./… **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Kolega Grbin, Hrvatska nema apsolutno nikakvu nacionalnu energetsku strategiju koja govori zapravo u kojem smjeru bi Hrvatska mogla ići u području energetskog sektora kroz 10 godina što napraviti sa našim strateškim kompanijama itd., da li vi nakon svega ovoga mislite da je to i dalje slučajno? Ja sam osobnog mišljenja da je to namjerno. Ovako INA je zapravo poslužila kao krava muzara. Opljačkano je milijardu kuna to nismo vidjeli niti za doba Ive Sanadera. Podsjetit ću samo da je bivši ministar Ćorić, a molim vas mišljenje da li vi mislite da je bio jednostavno nesposoban ili je lagao, rekao da Hrvatska nema niti svoj plin, nema svoju naftu? A znamo primjerice da je Hrvatska prepuna plina. I molim vas vaše mišljenje o tome da li smatrate nakon svega onoga što smo čuli na Antikorupcijskom vijeću, a i u medijskom prostoru da je moguće da premijer Plenković naprosto nije znao što treba potpisati ministar Ćorić, memorandum kojim je zapravo hrvatska nafta i plin se u potpunosti predala u ruke MOL-a? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala ministar Ćorić u onom trenutku kad mu je ono izletilo bio rijetko iskren jer je znao šta je kao ministar u svojem mandatu napravio i da je ustvari ono što je naše, ono što bi trebalo biti imovina čitave Hrvatske svih njenih građanki i građana prepustio nekome drugome. U konkretnom slučaju MOL-u i Mađarskoj. I nastavno na to koliko ne postoji sustavne energetske politike ili bilo kakve druge politike najbolje se vidi u situaciji koja se odnosi na Rafineriju Sisak. Prvo jedne godine se kaže strateški je interes Republike Hrvatske zadržati nastavak rada u Rafineriji Sisak. Prođe godina dana, isti taj Ćorić daje suglasnost na poslovni plan koji predviđa njeno zatvaranje, a posljedice toga vidimo danas. Posljedice toga vidimo u trenutku kada u Hrvatskoj ni jedna rafinerija, a imali smo ih dvije ne radi u vrijeme najveće energetske krize.

zapadnoeuropskim državama na koje se često premijer Plenković poziva bi zbog ovakve afere palo bar dvadesetak političkih glava. Kod nas osim ovih par koji su bili osumnjičeni, tj. još uvijek su, koji su već dobrim dijelom svi izvan pritvora nitko politički nije i pitanje je hoće li odgovarati. Glavni argument vladajućih kako ne mogu udovoljiti zahtjevu oporbe je poslovna tajna. Ja uvijek kažem, gdje ima volje, ima i načina. I vrlo jednostavno pitanje koga i što Vlada štiti? Peđa (SDP)** Vlada štiti sebe, Vlada štiti sebe jer je u čitavoj ovoj aferi već nekoliko puta uhvaćena u laži. I ako političke odgovornosti nema barem sada, ima možda kaznena. Neki ministri su dolijali, protiv njih se vode kazneni postupci, sjedili su i u pritvoru, imaju optužnice, ide polako ali doći će. Međutim, bit će i političke odgovornosti na izborima. A što se tiče ovoga što ste spomenuli kako u nekim zapadno europskim zemljama i za puno stvari manjih od ove se odlazi predsjednik Vlade je danas bio sa Bundes kancelarom Nehammerom i jučer. Pa mogao ga je pitati kako je on postao premijer u Austriji. Mogao ga je pitati što se dogodilo sa onime prije njega i zašto je taj austrijski HDZ-ovac morao otići zbog muljanja, namještanja ali takvog na koji u Hrvatskoj na žalost pošto smo oguglali vjerojatno u ovom trenutku niti obrvu ne bi dignuo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo sada sa replikama za kolegu Dretara. Dvije su replike, prvi je kolega Grmoja. Izvolite. Hvala. Poštovani kolega Dretar, mi nemamo ovdje samo situaciju, dakle da su određeni ljudi izvukli enormne novce na činjenicu da su imali plin po povoljnoj, da su kupovali plin po povoljnoj cijeni, nego da su onda i druge hrvatske javne tvrtke kupovale taj isti plin po puno većim cijenama od ove firme iz Luxembourga. Među njima i HEP ja mislim negdje tri posto da su plina kupili. I meni to sliči na nekakav kartel koji je dogovoren, u kojem samo nije gospodin Škugor i ova ekipa koju se tereti nego da su tu puno veće razine politika. A imamo sad činjenicu da je upravo zahvaljujući potpori iz HDZ-a gospodin Škugor napredovao u INA-i. Dakle, imamo informacije upravo da se lobiralo kod Mađara za njega. Pa evo kako vi to komentirate? **Jandroković, Hvala vam lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine kolega Grmoja hvala lijepa na pitanju. Naravno kako to uopće komentirati predstavlja, da budemo iskreni gotovo pa svu glumačku snagu mojega karaktera ne bih li pokušao ostati barem na prvi pogled normalna izražaja lica. Toliko duboko istinski zabrinut činjenicom ne samo ova koju ste naveli, nego tako dubokom nebrigom, tako intenzivnim nemarom koji se sa potpunim pravom gotovo pa može ravnati sa veleizdajom nacionalnih i strateških interesa Republike Hrvatske. Oko toga poštovani kolega Grmoja sasvim sam siguran mislimo potpuno jednako isto. Ako ćemo dozvoliti da se ovo dalje nastavlja draga gospodo podsjetit ću vas na onu staru pjesmu … …/Upadica Sada je na redu kolega Kujundžić, izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Dakle poštovani kolega Drele, ako i ostavimo po strani dakle sve ovo o INA-i što znamo i sve ono što će izići, dakle kako komentirate nedavne poteze ministra kad je otkrio pukotine u HEP-u i što mislite zbog čega je osim unutarnje kontrole angažirao, dakle firmu koja ima dva zaposlena revizora. Što on u biti s tim hoće? Je li mislite da hoće nešto otkriti ili hoće nešto sakriti? vaše pitanje istovremeno odgovara samo na sebe kao što i svatko od nas ne samo ovoga trena malobrojni u sabornici nego svatko tko nas sada gleda i svatko tko će sutra čitati čitati ili slušati naše riječi može sam odgovoriti na to pitanje poštovani kolega Kujundžić, a to je činjenica da za ovu državu za koju su najbolji od nas dali živote, danas netko kako bi moji Zagorci rekli rastepa. Netko se sa onime što je hajmo to tako slobodno reći vlasništvo svih nas ponaša kao da je njegova prčija poštovani kolega i siguran sam da ste sa mnom suglasni. I neka ih zato zauvijek bude sram. Hvala lijepa. Kolegice Benčić, sada će vama replicirati kolega Glavaštević. Hvala gospodine predsjedniče sabora. Poštovana kolegice Benčić, ono što se ja pitam zapravo već jako dugo i svaki put kad bude neka afera koja svoju finalnu točku ima u Budimpešti, a takvih se sad već godinama kroz desetljeća zapravo nižu se jedna za drugom, ja se pitam koja je to tajna veza između Viktora Orbana i HDZ-a. Dakle, HDZ koja je stranka koja se voli nazivati stožnom i domoljubnom vodi decidiranu mađaronsku politiku kada je u pitanju, kad su u pitanju hrvatski energetski nacionalni interesi. To je, ja sam puno puta i u saboru postavio to pitanje i nisam uspio dobiti odgovor od nikoga od njih. Tako da evo molim vas da li imate neku ideju o tome zašto je tome tako? **Jandroković, Zahvaljujem. Pa da, svi se zapravo pitamo čime je to Viktor Organ zadužio HDZ-ovu Vladu da već niz godina zapravo radimo ustupke prema MOL-u koji je da se razumijemo za razliku od INE pod kontrolom mađarske vlade, za razliku od INE koja nije pod kontrolom hrvatske Vlade to hoću reći jel. S druge strane usprkos svemu i svoj štetnoj politici MOL-a prema energetici u RH zastupnici HDZ-a u Europskom parlamentu podržavali su Viktora Orbana i njegov režim u Mađarskoj umjesto da su kao i ostali glasali za to da im se stave određene sankcije u pogledu korištenja EU sredstava zbog kršenja osnovnih načela unije. Pitanje je na koje je možda i premijer dao odgovor kad je komunicirao s nadzornim odborom da li je to zbog ulaska u OECD i Schengen jer ako je, onda je to zaista …/Upadica: Evo samo jedna kratka replika gospođi Benčić u kontekstu njezine diskusije o štetnim odlukama prijašnjih vlada sa naglaskom naravno na vlade HDZ-a iz njezine pozicije. Ja bih samo htio nekoliko riječi reći o samom arbitražnom postupku pred Međunarodnim investicijskim, Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova koji je bio težak gotovo 2 milijarde dolara, koji se odnosi u arbitražnom zahtjevu na odluke vlade Ivice Račana, naravno na odluke vlade Ive Sanadera u kontekstu dodatka ugovora o pravima međusobnih dioničara i ugovora o plinskom poslovanju, ali također i na odluke vlade Zorana Milanovića vezano za liberalizaciju tržišta plinskog poslovanja. Velik dio tih zahtjeva kao što znate u arbitražnom postupku uspjeli smo sa naše pozicije, hrvatske strane obraniti. Ovih 184 milijuna dolara koje moramo platiti odnose se isključivo na odluke vlade Zorana Milanovića i njihovih postupanja u kontekstu liberalizacije tržišta plinskog poslovanja. Eto tek toliko o štetnim odlukama …/Upadica: Hvala vam./… ne branim i ne sudim ali samo da podsvjestim. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Evo ja ću vam jako rado gospodine Tušek odgovoriti. Taj, taj koji je u dodatku ugovoru obećao MOL-u brzu liberalizaciju tržišta plina u RH, da je da je bio vaš premijer. A drugo to što ona nije izvedena brzo, o tome koliko je ona bila nužna i korisna za Hrvatsku govori današnje stanje tržišta plina koje jest liberalizirano na način da svaka budala može otvorit firmu s 20 hiljada kuna, djelovat na plinskom tržištu i zarađivati milione pa i milijarde, a da ga nitko u ovoj državi ne kontrolira. E to je liberalizacija koju je htio MOL jer mu odgovara

Idemo sada dalje, sada će u ime Vlade govoriti poštovani državni tajnik Ivo Milatić, izvolite, 10 minuta. Hvala gospodine predsjedniče. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici, Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati Prijedlog Zaključka o raspolaganju energentima u RH. Vlada u odnosu Vlada u odnosu na podtočke 1. i 2. prijedloga zaključka ističe kako traženi cjenovni podaci predstavljaju poslovnu tajnu te se ne mogu javno objavljivati. Naime, otkrivanjem istih potencijalno bi se dovelo do narušavanja povjerenja između RH i poslovnih subjekata koja uvjetima tržišne ekonomije jamči pravo na sigurnost i poštivanje svih ugovorenih odredbi. Nadalje, u odnosu na stanje sigurnosti i očekivanim potrebama za energijom Vlada RH ističe kako sukladno s Člankom 27. Zakona o energiji obvezu u cilju osiguranja sigurnosti opskrbe propisuju posebnim propisima što je u slučaju osiguravanja opskrbe tržišta nafte i naftnim derivatima u tržištu, o tržištu, Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja odgovorno je za to i za osiguravanje pouzdane i sigurne opskrbe energijom, stvara uvjete i nadzire sigurnu, redovitu i kvalitetnu opskrbu tržišta nafte i naftnih derivata u RH te je zaduženo za koordinaciju, suradnju se Europskom komisijom i Međunarodnom agencijom za energiju, a stručnu pomoć ministarstvu osigurava Agencija za ugljikovodike. Obveza čuvanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata u slučaju poremećaja opskrbe tržišta propisana je Člankom 14. zakona, zakona. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata dužne su, dužna je formirati Agencija za ugljikovodike u količinama i strukturi na osnovu izračunanog definiranog Pravilnika o izračunu prosječno dnevno neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količine obveznih zaliha nafte i naftnih derivata te podataka Državnog zavoda za statistiku neto uvozu nafte i naftnih derivata i potrošnji naftnih derivata radi osiguranja opskrbe naftom i naftnim derivatima RH u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti države te uslijed izvanrednih poremećaja opskrbe u RH. Također, Vlada RH ističe kako uz obvezne zalihe dodatnom povećanju sigurnosti opskrbe pridonose i komercijalne zalihe nafte i naftnih derivata koje se skladište u, koje skladište energetski subjekti registrirani za trgovinu na veliko i malo naftom i naftnim derivatima. Nadalje, i Vlada RH ističe kako su javno dostupni podaci iz područja energetike i objavljuje formu godišnjih izvješća koje su dostupne na web stranicama košto i u prethodnoj raspravi su uvaženi zastupnici i govorili. Mi znači preporučamo ovome domu da se ovi zaključci ne usvoje, ali bi bio slobodan ovdje i osvrnuti se i na ovo što je prethodno rečeno od strane predlagatelja i u replikama. Uvaženi saborski zastupnik Grbin je rekao da mu nije jasno kako smo došli do cijene od 41 euro kada je u pitanju otkup, otkup sukladno Uredbi o otklanjanju poremećaja ovaj u opskrbi energentima na domaćem tržištu od strane INA-e. Došli smo do te cijene jasno jedinim mogućim zakonskim putem da smo koristili metodologiju HERA-e koja je u izračunu za onu kategoriju koja nam je najvažnija i koja ima najpovoljniju cijenu ovaj plina, a to su kućanstva i to su opskrbljivači u obvezi javne usluge, znači u metodologiji HERA-e kako je formirana ta cijena. Cijena nabavna plina je priznata po cijeni od 41 euro i već onoliko sitno koliko piše u odluci i jasno da smo se mi kao Vlada opredijelili da je to cijena po kojoj će HEP kupovati plin od INA-e. Zašto smo se to opredijelili? Zato što je baš to to. Drugo, zato što je uredbom Vlade uvedena jedna izvanredna mjera kompaniji da se plin preuzima, doslovno prisilno, ali sukladno Zakonu o energiji i sukladno svim onim našim pozitivnim propisima koje imamo i jasno svjesni toga da jednog dana ta ista kompanija može tužiti RH i reći zašto ste vi baš po toj cijeni nama uzeli, recimo prijedlog ovdje da bude 20 eura, to je sigurno izgubljeni spor za RH jer se i mi u Vladi slažemo i svi se slažemo da po 20 eura INA nije trebala prodavati i zato smo i došli do svega onoga da smo i nismo prihvatili izvješće HERA-e i kad govorimo o, o kontroli i o svemu ostalom sjećate se ovdje diskusije o REMIT direktivi, sjećate se diskusije o sigurnoj sobi koja treba bit u HERA-i, gdje svi ti podaci tamo trebaju biti, da se to sve treba tamo pratiti, da neko tamo treba reagirati na vrijeme, to je ono s čime se nadam se slažemo i mi u Vladi i vi u saboru da to treba provesti i napraviti. Ovdje uvaženi saborski zastupnik g. Kujundžić čini mi se je spominjao moga ministra kako je on sada kao iz nekog hira stavio tamo ovu reviziju u HEP. ja bi samo rekao da je dobro što je ministar kao skupština, kao skupština HEP-a zadužena ispred Vlade htio, napravio i predložio imenovanje još jedne revizorske tvrtke da vidi stanje u HEP-u, što je loše da dvije revizije budu u HEP-u, ona koja se redovnim putem sukladno Zakonu o trgovačkim društvima imenuje kao revizorska kuća i ona koja je imenovana od strane ministarstva odnosno ministra, znači ne plaća je HEP nego plaća je ministarstvo, da bi ministar koji se slučajno i razumije u to kako izgledaju, kako se čitaju revizorska izvješća, kako, kako se gleda poslovanje kompanija, dobio još jedan vjerodostojni podatak. Omalovažavati nekoga da je to tvrtka sa dva revizora ja se to ne bi usudio, ne bavim se tim poslom, ali slučajno sam završio neku školu odnosno znanje i zanimanje koje bi se moglo upotrijebiti za revizorske, jasno pod uvjetom da položite sve one ispite, pustimo da ti ljudi naprave, ako ti ljudi imaju dozvolu adekvatnog tijela onda su oni revizori i vidimo kakvi su to rezultati, to, ministar Filipović sigurno nije angažirao reviziju da nešto sakriju, to sam uvjeren 100%, ovo nekoliko mjeseci što radimo skupa sam uvjeren da je to sigurno angažirao da bi imao informaciju kvalitetnu i konkretnu, a što će revizija dati to ćemo vidjeti, o tome nećemo sada ovdje raspravljati i govoriti kibidabi, govoriti da Hrvatska nema nacionalnu energetsku strategiju, da je to sve nešto ovako onako, imamo sve dokumente, imamo sve strategije, njih se držimo, njih provodimo i njih ćemo i izvršiti. Jasno da za izvršavanje svih nacionalnih strategija nam nije dovoljan jedan mandat, zato i poduzimamo mjere kao što su i današnji ovo događanja na Krku, radimo strateške projekte, radimo dobre stvari koje su dobre za budućnost hrvatske energetske situacije za budućnost EU kojoj pripadamo i nećemo na tome odustati. A što se tiče zaliha nafte i naftnih derivata kad još priključimo komercijalne zalihe, Hrvatska na današnji dan ima u sirovoj nafti 111 dana, u bezolovnom benzinu 62 dana, u dizelu 47 dana, u plinskom ulju 226 dana, u mlaznom gorivu 53 dana, a u loživom ulju čak 1017 dana, da vas taj podatak ne, ne bi preplašio jer loživog ulja se malo troši, a ima ga dosta na zalihama jer više i u ekološkom i u svakom drugom smislu nije prihvatljiv. Znači svi podaci ovi o kojima vam ja ovdje govorim ovaj cijenjeni dom je i dobio kroz raspravu Odbora za gospodarstvo i može svaki pojedinačni saborski zastupnik dobit kad god zatreba od strane Agencije za ugljikovodike, a mi sukladno propisu propisima pratimo i, i, i, i radimo što je moguće bolje. Ono ko ovaj, ko, ono tijelo koje može uvijek dobiti podatke o svemu kad je energija u pitanju je HERA i mi kada radimo ove odluke i uredbe, temeljem Uredba o otklanjanju poremećaja kad radimo odluke i sve i mi ne možemo zapitati kompanije nego pitamo HERA-u da nam dostavi podatak i pri tome i ne trebamo podatak o kojoj se konkretno kompaniji radi nego treba nam isključivo podatak podatak koji je bitan i nebitan iz kojega se može vidjet ovo o čemu ovdje se govori. Znači imamo mehanizme, postoji samo ih treba koristiti. Eto, od mene toliko, zahvaljujem se na pažnji. Malo čete još morati ostati tu jer imamo 7 replika. Prva je kolegica Radolović, izvolite. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Dakle, mi danas ovdje bez veze raspravljamo, vi ćete nama dat danas podatak možda u vašem završnom izlaganju po kojoj cijeni idu nafta prema Mađarskoj. Mi to od vas danas očekujemo. I sami ste rekli da možemo dobiti kad god želimo te podatke, evo mi to želimo sada u toku ove rasprave. S druge strane pričamo puno o INI, mene zanima vaše stajalište o HEP-u. Dakle, ova mjere protiv inflacije koje je donijela hrvatska Vlade koje bi trebale pomoći građanima mislim da ste i sami svjesni da su zapravo jedan začarani krug. HEP je imao sa stanjem 30.6.2022. 1,3 milijarde kuna gubitaka, projekcije su da će to biti 4 zarez milijarde do kraja ove godine, a s druge strane pazite paradoksa. Dao je kredit od 60 miliona eura odnosno 450 miliona kuna HOPS-u, Hrvatskom operateru prijenosnog sustava dok paralelno nema novaca.

Što se tiče po kojoj cijeni idu nafta i plin u Mađarskoj koliko ja imam informacije idu po tržišnim cijenama. Nafta i plin se uvijek prodaju po tržišnim cijenama posebno kad je u pitanju plin iz bušotina i nafta iz bušotina to ide po tržišnim cijenama. I HERA to može provjeriti, izvolite pitajte HERU i neka vam dostavi podatak. Što se tiče HEP-a i gubitka. Kada smo donijeli mjere svjesno smo rekli, svjesno smo rekli da ovaj da će jedan dio ovih mjera ići na teret HEP-a. Teret HEP-a znači vrlo izvjesno će se proizvesti i neki gubitak. Vlada nije nikad rekla da taj teret HEP-a će pustit HEP-a pa da se, HEP da se utopi od tog tereta, da će reagirati. A što se tiče HOPS-a, HOPS je dio HEP grupe i on mora jedan drugome pomagat, sve isto je da li HOPS ima gubitak ili HEP, gubitak je gubitak ili dobitak je dobitak. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče u svom ste izlaganju pokazali da znate čitati. Pročitali ste mišljenje Vlade RH na ovaj naš zaključak. Sad ću vam ja pokazati kako ja znam čitati. Zakon o energiji Članak 27. Vlada RH na prijedlog ministarstva koje je pribavilo mišljenje agencije jednom godišnje do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu daje i javno objavljujem Izvješće o stanju sigurnosti opskrbe energijom i očekivanim potrebama za energijom. Jednostavno pitanje za vas. Gdje je to izvješće objavljeno? Hvala lijepa. jer uvijek u svakom saborskom sazivu ima i jedan zastupnik koji revnosno čita Zakon o regiji i ja to pohvaljujem da ne biste mislili da sad se nešto tu su objavljeni, svi ti podaci su objavljeni u našoj redovnoj, redovnoj ovaj publikaciji koja se objavljuje na internetu, a to je Energija u Hrvatskoj. Stanje energije u Hrvatskoj je vidljivo svaku godinu na ovaj izdanju Energija u Hrvatskoj. I točno se vidi koliko smo svaku godinu imali ovoga, onoga, proizveli, uvezli, ima li gubitaka, ima li dobitaka i svega ostaloga. a što se tiče ove formulacije tu ću se s vama složit da je, da je, da je ona potrebna i određenu zakonsku promjenu i da se to ovo što ja govorim …/Upadica: Hvala lijepa. Povrijeđen je Poslovnik, Članak 238., ne da vrijeđate zastupnike, vi vrijeđate čitavu javnost, a vrijeđate i sam sebe jer govorite ono što vi ni sami ne vjerujete, u što ne vjerujete. Dakle, Vlada RH daje i javno objavljuje, objavljuje dakle te podatke. Nikakav Hrvoje Požar koji objavljuje podatke odnosno informacije koje ste nam dali link u ovom mišljenju za 2019. godinu …/Upadica: Kolegice Ahmetović./… za 2019. godinu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobivate opomenu, vi ste replicirali, tu nije bilo povrede Poslovnika i sami to vrlo dobro znate. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani državni tajniče na današnji dan situacija sa energentima u RH je da zahvaljujući Vladi RH imamo osiguranu sigurnost opskrbe, sigurnost cijena, zaštitu korisnika i gospodarstva. Imamo puno skladište plina Okoli koje je praktički do vrha do točke prelijevanja. Možete li nam reći sukladno europskim normama kakve su nam zalihe sirove nafte, dizela, benzina i imamo povijesni događaj danas ako kolege iz oporbe nisu gledale na Krku LNG-u gdje je kancelar Austrije i predsjednik Vlade Bavarske iz Njemačke ne u Londonu, ne u Beču, ne u Budimpešti, u Hrvatskoj na Krku, gdje se stvara energetsko čvorište buduće Europe. To je energetska situacija danas, to je ono što svi vide osim vas koji to ne želite. Hvala na replici. Rekao sam ovaj količine koje sam rekao, svakako imamo dovoljno što se tiče sirove nafte i derivata. Što se tiče plina je točan podatak da smo napunili skladište 100%, da smo čak i riješili problem plinskog jastuka koji je već dosta godina bio u, u ovaj u rješavanju. Tako da je skladište puno, da ovaj sigurnost opskrbe nije upitna, da što se tiče električne energije provodimo ove mjere koje su značajne za gospodarstvo i za, i za, i za građane i da ćemo voditi računa da energetski sustava posebno kad je HEP u pitanju bude stabilan i da Vlada stoji iza svih svojih odluka i to je to što mogu reći. I mislim da nemamo tu šta drugo puno dodati i ovo šta ste spomenuli, apsolutno se slažem, novo energetsko čvorište se stvara. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče Milatić. Evo kao i uvažena kolegica Ahmetović ja ću vam jednako tako čitati, Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti čl. 14. st. 5. u kojem piše da obaveza jest, citiram: „javno objavljivati podatke o transakcijama vezanim za ugovore između tržišnih sudionika na tržištu električne energije i prirodnog plina te između tržišnih sudionika i operatera sustava“ et cetera, et cetera završen citat. Dakle, ako HERA kao nadležna agencija može i zakonski ima pravo tražiti te podatke stvarno ne mogu razumjeti zašto ih ne želite dati nama oporbenim klubovima pa sukladno tome i cijeloj hrvatskoj javnosti? A što se tiče replike g. Mažora taj vaš energetski uspjeh na to ste vi kolega imali otprilike jednakog utjecaja kao i vrana …/Upadica predsjednik: **Milatić, Ivo** Lijepo ste pročitali da to Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakon o regulaciji energetski djelatnosti znači da postoji zakon koji regulira energetske djelatnosti da postoji neovisno tijelo koje je podređeno ovom cijenjenom domu, a ne Vladi da ne bi bilo dileme, znači podređeno je ovom cijenjenom domu, a ne Vladi, vi imate pravo od HERA-e to sve pitati što ste rekli, izvolte pitajte, HERA vam to mora dati. Mi ne. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Poštovani državni tajniče. Meni je ustvari u obrazloženju koje ste dali najviše zasvrbilo uši ono što ste rekli da podaci koje tražimo predstavljaju poslovnu tajnu. Dakle, kakva je to poslovna tajna koja može i smije ostati nepoznata zastupnicama i zastupnicima u HS-u koji nadziru rad Vlade, a Vladi mogu bit poznati? Krenimo od toga. Drugo, u ovom Saboru koji je opet ću ponoviti, nadređen Vladi RH sve raspravlja i odlučuje o proračunima, sigurnosnih obavještajnih agencija, Ministarstva obrani, o nabavi stvari koje su ono vezane za najosjetljivije dijelove sigurnosnog sustava RH, ali, ali ali podaci s nekom trećom stranom su poslovna tajna i o tome bi ne bismo smjeli zato ništa znato zato nam vi ne želite, Vlada kojoj smo ponovio bih opet nadređeni nam nećete dostaviti te podatke. Ja bih podsjetio da svi mi ako su podaci poslovna tajna možemo potpisati izjavu o postupanju sa podacima dakle šta vas točno sprečava …/Govornici govore Pa evo ponovit ću i dalje odgovor kao što sam maloprije g. Dretaru ponovio. Vi kao dom koji ste nadređeni regulatornoj neovisnoj agenciji bez ikakvog problema možete dobiti sve te podatke kad ih zatražite. Imate i nadležno tijelo kao što je Odbor za gospodarstvo možete zatražit kao klub, možete zatražit kao zastupnici i tu nema nikakvog problema. Ono što oni mogu dati sukladno zakonu i sukladno svemu ostalom sigurno će dati, ono što ne mogu dati vjerojatno neće ni HERA dati. Ako daju podatke pretpostavljam da mogu dati podatke o kojim se kompanijama radi, ne znam je li to uvijek sve mogu šta mogu, ali dozvolimo da oni koji se s time bave koji znaju koje su uzance i koji

razlozi za izricanje stegovnih mjera, „Zastupnik tijekom iznošenja rasprave ne smije započeti govoriti o drugoj temi za koju nije dobio riječ ako se javio za povredu poslovnika“. Dakle započete dakle vi kad krenete ja vam u tom trenutku moram dat opomenu. Vrlo često sam tolerantan i pustim, ali u principu svaki put kad neko ne krene objašnjavati zašto je tražio povredu poslovnika bi trebao odma u startu dobiti opomenu.

ponižavajući poslovnik nemojte to radit. Potrudite se bare. …/Upadica se ne razumije./… Joj kolegice Raukar imate više opomena sam dao vladajućima nego što sam dao oporbenima, pogledajte statistike. Pa često sam to radio da, pa nemojte baš pogledajte malo analizu šta se događalo pa onda. Ajd idemo iz početka krenite. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Nema veze, povlačim povredu poslovnika, izgubio se smisao. Neću dat opomenu zato što je korektno povučena povreda poslovnika. Kolega sada je Grmoja izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala vam poštovani predsjedniče. Poštovani kolega MIlatiću. Mene zanima jedna stvar, osvrnuli ste sa na ovo što je kolega Kujundžić govorio u ime predlagatelja o ovoj reviziji koju je ministar poslao u HEP, očito postoji nekakvo dodatna revizija, nećemo sad ulazit u kvalitetu te tvrtke sa dvoje zaposlenih, iako postoje puno respektabilnije tvrtke, ali ajmo to maknuti sa strane. Dakle, ovo samo slanje revizije pokazuje određeno nepovjerenje ministra, ja to tako vidim. za vas vodstvo HEP-a, vi ste državni tajnik to je vaš resor, ima li vodstvo HEP-a vaše povjerenje? To je moje pitanje za vas. **Milatić, Ivo** Ja vam na to ne mogu odgovoriti, nemam … da vam na to odgovorim jer vodstvo HEP-a dobija povjerenje od strane Vladi. Molim lijepo. Mi smo ti koji eventualno Vladi predlažemo nešto, a što će Vlada napraviti to će Vlada napraviti. A drago mi je da ste i vi zaključili da je ministar Filipović iz ovoga što ste sada rekli imao pravo da pošalje reviziju i da dobije nekakvo mišljenje o svemu tome. Što će iz toga slijediti to ćemo vidjeti jednog dana, ali da ja sada vama govorim da li imamo povjerenje, nemamo povjerenje mi apsolutno imamo povjerenje u sve kompanije koje su imenovane od strane Vlade i sve čelnike kompanija koji imaju rješenje od strane Vlade Republike Hrvatske i sa takvim načinom funkcioniramo. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Dakle, državni tajniče iz ovog što vi govorite i tona kojim govorite da se zaključiti ili naslutiti da je Frane Barbarić bivši, ali pričekajmo. Upozoravani ste na HEP već davno. Sad vam je pukla bomba, a posljedice tek dolaze. I kako god vi doživjeli sve ono što sam ja rekao ja ću vas osobno pitati koliko vama ozbiljno zvuči, koliko vam ozbiljno zvuči da u najveću državnu tvrtku dođe revizorska firma sa dva zaposlena. Jel' biste vi to napravili kao ministar? Znači nikad ne omalovažavam nikoga tko je mali, veliki, ovakav, onakav. Samo postavlja se pitanje da li je kvalificiran i da li po propisu može to napraviti i jednostavno to je to. I dozvolite ministru da ima pravo na drugo mišljenje obzirom da je svjestan činjenice da javnost gleda u naš posao i da za svaku eventualnu, bilo kakav propust od strane određenih ljudi u kompanijama javnim i agencijama i sve ostalo sve se na kraju svali na ministra, na ministarstvo, na Vladu. I zašto ministar ne bi išao po još jedno mišljenje da bi u svojem odgovornom poslu, a to je kao jedini član skupštine u ime Vlada RH imao i drugo mišljenje i prema tome donosi odluku. Ja mislim da je to sasvim legitimno i u redu sa njegove strane. Imamo povredu Poslovnika kolega Kujundžić, izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Dakle, povrijeđen je članak 238. jer državni tajnik iznosi neistine ili hajmo drugačije interpretira me na pogrešan način. **Kujundžić, Ante (MOST)** Interpretira me na pogrešan način. Ja nisam omalovažio nikog, dakle ja sam samo … …/Upadica predsjednik: Ali dajte pročitajte. Ne možete tražiti nešto što nije definirano Poslovnikom. Govoriti neistine nije povreda Poslovnika./… Predsjedavajući ja sam planirao izreći ovo i onda povući povredu Poslovnika. …/Upadica Kujundžić: I vi mi to ne dopuštate.)… Ne, to je sad već igre. Vidite sad što znači odstupati od onog čvrsto što ovdje piše, jer će se svatko onda počet snalazit na

Dobro je, idemo sada dalje. Sada će klubovi govoriti. Prvi je na redu u ime Kluba zastupnika MOST-a kolega Grmoja, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, zovu me danas od doma i kažu stigla ti je nekakva kuverta. Kažem daj otvorite da vidim što je posrijedi kad tužba Prvog plinarskog društva. Traže, i ti si Mirela dobila? Traže navodno 25000 kuna još nisam vidio naknada štete za ono što smo kolega Troskot i ja iznosili na jednoj konferenciji za medije tu ispred Hrvatskog sabora. Ali vidio sam u medijima da su tužene još neke kolege. Evo saznajem tu da ih ima još za koje ja i nisam znao. Dakle, nije mi prva tužba, izgubio sam neke iako evo navodno imamo taj zastupnički imunitet za ono što govorimo ja mislim da bi barem trebali imati. Ali evo mene je tužio i gospodin Petar Pripuz, u prvom stupnju sam to dobio, u drugom stupnju završilo u Gospiću 9000 kuna sam uplatio. Tako da možda poguram i kraljeve plina evo iz 25000 kuna kad već, kako ide ona evanđeoska Ante. Ti si teologiju završio onome tko ima još će se nadodati, tako da evo možda ih i ja poguram. Ali ono što sam želio reći, dakle ova plinska afera i ova milijarda koja je nestala iz INA-e ima puno dublju priču i to sam rekao u svojoj replici ovdje kolegi Dretaru da je sasvim jasno da onaj plin koji su neki kupovali po povlaštenim uvjetima da su taj plin prodavali, a da su onda hrvatske državne tvrtke taj isti plin kupovale po puno skupljim puno skupljim cijenama. I tu se pokazuje zapravo kako je funkcionirao taj cijeli krug u kojem je oštećena i INA u kojem su u konačnici oštećeni hrvatski građani jer se postavlja pitanje zašto HEP nije kupovao taj plin po povlaštenim uvjetima nego puno skuplje od tih posrednika koji su zaradili na toj trgovini plinom. ja ne znam jeste li primijetili, ali ovo je bio ovdje znakovit moment da državni tajnik nema povjerenja u vodstvo HEP-a kojeg je imenovala Vlada Republike Hrvatske i to na prijedlog ministarstva u kojem je ovdje državni tajnik zapravo drugi čovjek. Jel' tako? To je sasvim jasno što se događa i da nas čeka drage drage kolege i kolegice nova afera, ne više afera INA nego afera HEP. I mislim da smo u ovom periodu koji je za nama odradili solidan posao, smo odradili solidan posao kao opozicija inzistirajući na ovoj temi kroz sve alate i mehanizme koje smo imali na raspolaganju i to je zasluga ja mislim svih oporbenih klubova, oporbenih zastupnika koji su na razno razne načine pokušavali ovu temu održati živom, što kroz Odbor za pravosuđe, što kroz Odbor za gospodarstvo, što kroz ove saborske rasprave, dakle ovim zaključcima koje smo uputili, zahtjevom za istražnim povjerenstvom, kroz Antikorupcijsko vijeće na saslušanjima koje smo imali i zapravo se pokazalo iz onih saslušanja koje smo imali na svim tim odborima i na Antikorupcijskom vijeću da je gotovo jednoznačan stav svih svjedoka da za ovu krađu milijarde kuna iz da se ona nije mogla dogoditi bez znanja samog vrha MOL-a i vrha kompanije, dakle da se namjerno zatvaralo oči kako bi se ostvarivali mađarski nacionalni interesi i vidimo sad ove rasprave oko Orbanovog šala, od Orbanovog šala je puno opasnije to da postoje gospodarske pretenzije preko na Hrvatsku, da postoje i da su evidentna velika ulaganja u istok Hrvatske, znači toga smo svi svjedoci i da bi ozbiljna Vlada o tome trebala voditi računa. Isto tako imamo sad proračun, ćemo uskoro o njemu glasovati, jedna stavka je stavljena budući da je u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu predviđeno da Vlada RH ima pravo prvootkupa poljoprivrednog zemljišta umjesto da se produlji moratorij. Ja sam zabrinut što će se događati s našim poljoprivrednim zemljištem u Baranji, u Slavoniji, tko će ga kupovati i to me brine puno više od ovog šala koji je samo simbol tih pretenzija koja, koje Mađarska ima prema, prema Hrvatskoj, a u tome im asistira hrvatska Vlada jer je prema svjedočenju svjedoka Mayera, bivšeg člana uprave INA-e, ministar Ćorić dao mig članovima uprave da zažmire na to gašenje Sisačke rafinerije na potpisivanje ovog memoranduma kojim je nafta, hrvatska nafta preusmjerena prema Mađarskoj, a da će zauzvrat Mađari dati zeleno svjetlo za Schengen i OECD. u toj priči ima vatre, a ne samo dima pokazuje činjenica da je u 8. mjesecu potpisan 2018. memorandum, a da je u 11. mjesecu na Interliberu se pohvalio premijer Plenković 2018. kako je Mađarska dala zeleno svjetlo za OECD, dotada su nas blokirali, dakle ovaj memorandum za preusmjeravanje hrvatske nafte prema Mađarskoj je bio preduvjet da bismo dobili zeleno svjetlo. Ja ne znam koliko se onda hvaliti tim Schengen, jesmo li ga skupo platili, ja kažem da jesmo. Što ćemo dobiti, ne znam jer vidimo da taj Schengen i ne funkcionira. Isto tako ja ne znam mi imamo jedan dobar dio naših sunarodnjaka s druge strane granice u BiH, HDZ voli govoriti kako o njima vodi računa, oni će s ovim schengenskim režimom po meni biti u puno nepovoljnijem položaju nego sada, a izgubili smo energetsku neovisnost, izgubili smo energetsku sigurnost, ugašena je Sisačka rafinerija, Riječka je u remontu iako ne bi trebala biti i sve smo to isporučili za taj taj Schengen i OECD, ne znam koliko će hrvatski građani od toga imati koristi, posebno u jeku ove energetske krize, hoće li im bit, biti bitno putovanje, lakše putovanje kad istovremeno nemaju energente, plaćaju ih puno skuplje i žive puno lošije u vrijeme ove inflacije i rasta, rasta cijena. Tako da evo ova rasprava samo sa ovim ovdje što smo čuli od državnog tajnika je imala smisla, pokazuje se da je oporba bila u pravu kad je inzistirala ne samo na ovoj aferi INA nego kad je upozoravala da nas slični problemi čekaju u HEP-u jer se sada pokazuje da više ni državni tajnik Ministarstva gospodarstva ne želi stati iza vodstva HEP-a nego je svjestan da će tamo biti svega. Imamo izvide u HEP-u, imamo izvide u Vojnoj obavještajnoj službi, imamo izvide u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, imamo izvide u nizu ministarstava, državnih institucija i ova Vlada bez obzira na ove plaćene ankete, na ovaj HDZ rejting kako ga ja zovem, na HRT-u, jasno je da ide svome kraju, znači može Agam Begić štimati koliko ga je volja, raste HDZ, oporba pada i onda piše Ante Deur na svom Twitteru oporba je u padu, raste, raste HDZ, ali nema od toga velike koristi, ide ova priča svome kraju i državni tajnik je to danas potvrdio. Hvala. uključen/…poštovani predstavnici Vlade, poštovani kolegice i kolege. Pročitat ću zato da bi naglasio što je Vlada odgovorila na inicijativu klubova zastupnika HS. Dakle Vlada RH u odnosu na podtočke 1. i 2. prijedloga zaključka ističe kako traženi cjenovni podaci predstavljaju poslovnu tajnu, te se ne mogu javno objaviti. Naime, otkrivanjem istih potencijalno bi se dovelo do narušavanja povjerenja između RH i poslovnih subjekata kojima se u uvjetima tržišne ekonomije jamči pravna sigurnost i poštivanje svih ugovornih odredbi. je teško, teško je bilo što reći, naći riječi kojima to opisati. Dakle govorimo o ekonomiji, govorimo o tržišnoj ekonomiji, ali govorimo o energentima, energenti su i izvori energije su strateški važni za svaku državu i radi njenog suvereniteta jer činjenica je da neraspolaganje vlastitim resursima i energentima jest narušavanje nacionalne sigurnosti i suverenita jedne države, to nije samo kad vam vojnik dođe preko granice, postoji i drugačiji način da se to dogodi. Prema tome, pitanje resursa kojemu su vlasnici građani RH, kojima upravlja kroz zakone, propise itd. agencije, Vlada itd. u jednom dijelu ne mogu predstavljati poslovnu tajnu, a ako već tijelo javne vlasti ugovora nešto što je poslovna tajna, ništa protiv, ali onda ja imam pravo znati koji su to poslovni subjekti i koja je to poslovna tajna kojom se ograničava davanje određenih obavijesti i koje su to informacije, dakle di je problem reć u članku tom i tom sklopljenom sa tim i tim to i to predstavlja tajnu, predstavlja poslovnu tajnu. To nije problem, najgori način da se odgovori je način na koji se odgovorilo jer to je odgovor koji ide s pozicije moći, kad je s pozicije moći to automatski iritira, lako što iritira oporbu, iritira bez daljnjega cjelokupnu hrvatsku javnost, a prije svega medije koji su otkrili one afere koje, koje danas imamo, to je najgore što je Vlada sama sebi mogla napraviti, da na kraju krajeva opere ruke od odgovornosti o takvom nečemu, a i bez imena i prezimena jer vidjeli smo …/Govornik se ne razumije/… na tim istim stranicama Vlade RH na stranicama službenice za informiranje stoji da je pravo pristup informacija temelj, temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganjem informacijom, te sukladno čl. 5. st. 1. toč. 5. zakona obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obavezu tijela javne vlasti, dakle informacija se može dat, ne mora bit javno objavljena. To se slažem da informacija ne mora bit javno objavljena. Iz nekog mog skromnog političkog iskustva ja sam već imao posla sa povjerenikom za informiranje gdje u takvim ugovorima između …/Govornik se i drugih poslovnih subjekata koliko god smo mi smatrali da kod autorskog prava u jednom slučaju, u drugom slučaju kod tehničko-tehnoloških rješenja smo smatrali da to predstavlja, jer je naša službenica za informiranje rekla da to predstavlja poslovnu tajnu, da ne bi došlo do krađe …/Govornik se ne razumije/…ili bilo čega drugoga ili čisto autorskog dijela, da se to, da o tome predstavničko tijelo ne može raspravljati, pa su se ljudi žalili, pa je to došlo kod povjerenika za informiranje koji nam je naložio pravo uvida, nešto na tragu onoga što je i rekao predstav…, ovaj predstavnik Vlade, dakle ja ne moram baratati podacima, ne moram ih, ne moram ih ovaj, ne moram ih ni, ne smijem ih javno iznositi, nešto su o tome govorili moji kolege, ali to ne znači da ne mogu ući u jedna prostor, da mi ti podaci ne smiju biti dostupni, ja mogu ostavit mobitel di mi je zabranjeno fotografiranje i sve živo, nazovimo to sigurna soba, kako god hoćemo, bez zvukova, bez ičega, ali ja to imam pravo vidjet jer vjernici bi rekli jednu stvar je iznad sabora je samo Bog, a nevjernicima je Bog sabor i to je tome tako jer u sada kad mi govorimo o onome što se kod nas zbiva, ovdje je pitanje da li špekuliranje i gospodariti nemarno svojom imovinom, pa makar to bilo trgovačko društvo, nije odgovorno, isto tako nije, dakle ne postupaš po Zakonu o trgovačkim društvima s pažnjom gospodara. U slučaju i dakle prihvaćam činjenicu da ti se podaci ne smiju javno objavit, evo ja ih zbilja prihvaćam, ali to ne znači da se meni ti podaci ne smiju dati. To je druga stvar što ću ja to ocijeniti da li je razlika u cijeni, za kolege iz HDZ-a će to bit krađa, za mene će reć ma ne to ti je sitno špekulanstvo, dakle ne smijem ja dat podatak, ali imam pravo dakle na ovu čašu koja može bit na pol puna, na pol prazna, neko će reć da je na pol puna, neko će reć da je na pol prazna, ali čaša ima 50%. E sad dolazimo kod onog dijela koji je pitanje eksploatacije i tu pitanje nadzora je ono što su prirodni resursi RH, dakle mene uopće ne interesira ko je Vlada šta potpisala i ko je što dala, meni je ovo prvi saborski mandat i znam točno što govorim jer činjenica je da smo griješili, griješili smo kod upravljanja, griješili jel na kraju krajeva kad gledate, mislim pa ovaj sabor je raspravljao o, o, imamo Zakon o INA-i, Zakon o privatizaciji INA-e, koja je i dalje bila javni interes, koja je i dalje u javnom vlasništvu odnosno u vlasništvu RH i upravlja se s njenim dionicama kroz određene, kroz određene mehanizme, posredno, neposredno, nebitno, ali INA u ovom jednom dijelu je naša, a s druge strane čija je, pa nije privatnog kapitala, koliko je meni poznato, vlasnik je isto neka druga država koja ima isto ove obaveze i po europskoj pravnoj stečevini i nečem drugom i to je to. Jer kad mi govorimo o zalihama, zalihe služe za dve stvari, zato što su strateške, pa ih moramo imat, kolko god recimo i moramo ih napunit ne, dal je riječ o plinu, nafti ili bilo čemu drugom, ali one služe za jednu drugu stvar, da bi se interveniralo na tržištu, dakle kad mi govorimo o javnom interesu država puštajući svoje robne zalihe može intervenirati na tržištu, da li je to žito, da li je to nafta, da li je to plin, a to možeš radit samo i onda ako zalihe imaš, pa se onda koncesijski ugovori, ja govorim o budućnosti jer ne znam šta je sada, možda je to poslovna tajna. U svakom slučaju koncesije imaju dvije stvari. Imate jednu fiksnu, jednu promjenjivu. Jedna je vezana za količinu eksploatiranoga, jedna je jednostavno onaj paušal koji ide godišnje ili neovisno o godinama, ovisno o razmjernoj investiciji što je i normalno. Ali možeš isto tako stavit klauzulu, da kad su meni skladišta plina puna onda možeš dalje ići na slobodno tržište. A možemo se dogovoriti koja je to cijena, jer ovdje je riječ o nečem, taj plin nije, nije bilo čiji. Govorim za budućnost, profuturo. gdje smo pogriješili smo pogriješili. Jel' kriv netko tko će završiti u zatvoru, neće završiti u zatvoru? Ja znam da netko se procesuira, ali za sve one prozivke ima jako puno ljudi koji nisu procesuirani zato što jednostavno i sud je rekao da se ne moraju procesuirati. A sad ću reći jednu stvar. Gledajte netko je postavljen na neko mjesto, pa onaj koji ga je postavio ga mora kontrolirati. Problem je ako ga ne kontrolira. Prema tome, ako državi tajnik kontrolira HEP meni je to jako drago čuti, meni je to zbilja jako drago čuti. Kako će završiti ovaj epilog? Najvjerojatnije ćemo se obratiti službenici za informiranje, pa kad dobijemo odgovor od službenice gdje je Vlada odmah mogla to dati službenici za informiranje a nakon toga povjereniku. I povjerenik će sigurno morati nešto odlučiti. A o tome šta odluči znat ćemo koja smo država. Ne možemo se pokrivati sa poslovnim tajnama, možemo se pokrivati sa državnim tajnama, sa poslovnima ne. Ako smo tijelo javne vlasti možemo se samo u jednom dijelu pokrivati poslovnom tajnom

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa kolegom iz Agencije za ugljikovodike, uvažene kolegice i kolege. Predlagatelji prijedloga zaključka o raspolaganju energentima u Republici Hrvatskoj. Evo nekoliko riječi ispred kluba Hrvatske demokratske zajednice. Ja ću se pokušati držati onoga što smo mi do sada u okviru parlamentarne diskusije na razinama na kojima smo i vodili, činili kako bi cijeli proces vezano za sigurnost opskrbe, svega onoga što je vezano za energetiku u ovom vrlo teškom izazovnom vremenu bio što je to moguće transparentniji i koji je bio doprinos nas kao zastupnika, mene kao predsjednika Odbora za gospodarstvo, vas kao zastupnica i zastupnika članova Odbora za gospodarstvo i koji ste došli na radna tijela po osobnom nahođenju želeći doprinijeti u svojoj raspravi. No jedna samo mala digresija. Malo sam danas komentirao u pripremi ove rasprave vezano za cijene proizvedene količine plina i nafte u Republici Hrvatskoj, recimo možda bi mogli za ovu 2022. godinu si sami napraviti nekakvu simulaciju vrijednosti proizvedene, tržišne vrijednosti proizvedene cijene nafte i plina u RH ako znamo da se na količine koje su proizvedene obračunava 10% naknade kojih ide 40% jedinici lokalne samouprave, 40% državi, Ministarstvu financija i 20% ako se varam regionalnoj razini, županiji. I ako će to ove godine biti negdje oko 700 milijuna kuna naknade temeljem tržišne cijene koja se formira prema mediteranskom tržištu u Republici Hrvatskoj to znači da, mislim znamo pomnožiti i doći do brojke koja je vrijednost ovogodišnje proizvedene nafte i plina u RH. No, ja bih se ipak fokusirao na treću točku prijedloga zaključka vezanu za stanje sigurnosti i očekivane potrebe za energijom. Prvo bih istaknuo da temu energetike i stanja energenata zaliha Odbor za gospodarstvo čiji sam predsjednik zajedno sa svim kolegicama i kolegama najčešće su te odluke čak i jednoglasne oko tih tema kontinuirano prati i kroz održavanje tematskih sjednica, zajedničkih sjednica sa ostalim odborima. I kao što i sami znate velika većina vas je sudjelovala. Nedavno smo bili, imali javno saslušanje ministra gospodarstva. Odbor prati i aktivnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije HERE koja je neovisni regulator svojim regulatornim odlukama utječe kao što i sami znate na politiku cijene energenata u RH. U konkretnom slučaju Ine d.d. Odbor je zatražio izvješće i od HERE i od HROTE-a. Sami znate dobro kako smo ocijenili kvalitetu tog izvješća. To je bila naša jednoglasna odluka svih članica i članova odbora. Znači svi smo ne neki način tome doprinijeli i kao što i sami znate koje su posljedice te odluke. Danas je sazvana također sjednica Odbora za gospodarstvo za utorak, o tome je nešto govorio kolega Grbin. Također jednoglasnim zaključkom na samoj sjednici Odbora za gospodarstvo gdje ćemo govoriti o ugovorima HROTE-a i opskrbljivača električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i kogeneracije. Pa eto to će biti u sljedeću sijedu u jedan sat, pa tko god želi transparentno javnosti otvoreno u javnom live streamingu možete se uključiti i možemo oko toga također diskutirati. Pa nek' nam čelnici i te institucije pojasne svoje poslovanje i svoj rad u kontekstu onih upita koji su poslani od Odbora za gospodarstvo. Znači cijeli taj proces, kompletan rad barem što se tiče parlamentarne diskusije je itekako javno transparentan i otvoren. Samo da još jedanput zbog javnosti uistinu posvijestim neke datume. Pazite 17.3.2022. godine održana je tematska sjednica Odbora za gospodarstvo na temu o kojoj danas također propitkujemo stanje zaliha i energenata u Republici Hrvatskoj na kojoj su bili predstavnici svih stranaka, politički predstavnici na odboru za gospodarstvo, gdje je ministarstvo uvaženi državni tajnik kompletno iznio elaboraciju u tom trenutku kada je kriza krenula vezano za stanje vezano za stanje energenata u Republici Hrvatskoj i gdje smo jednoglasnom odlukom Odbora za gospodarstvo ocijenili to izvješće vrlo konkurentnim, vrlo točnim i zadovoljavajućim sa pozicije svih zastupnica i zastupnika u kontekstu onoga što Vlada radi i skrbi oko stanja zaliha energenata. 5.5.2022. godine održana je sjednica odbora na kojoj je razmotreno stajalište RH na prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbe, znači o mjerama zaštite sigurnosti i opskrbe plinom. Dana 16.9. je održana ove godine ta famozna sjednica o HERA-i i HROTE-u. 27.9. je održana zajednička sjednica Odbora za gospodarstvo sa Odborom za europske poslove. Također tema energetika. 31.10.2022. održano je javno saslušanje ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića također vezano uz planove INA-e, situacija u kompaniji i perspektivi koje Ministarstvo gospodarstva i Vlada Republike Hrvatske gleda u u kontekstu INA-e u perspektivi i kao što sam rekao, za sljedeću srijedu, sazvana je tematska sjednica Odbora za gospodarstvo, tema HROTE-ugovori s opskrbljivačima energije s obnovljivih izvora i kogeneracija. Ono što je bitno danas za istaknuti,

HERA-e, HS je zadužio tj. obvezao Vladu RH da najmanje jedanput kvartalno izvještava Odbor za gospodarstvo o stanju i poduzetim mjerama vezano za sigurnost opskrbe zaštićenih kupaca prirodnim plinom, i taj dio vrlo transparentno, kvartalno komuniciramo sa pozicije Vlade RH temeljem obveze koju je Vladi nametnuo tim zaključkom HS. Ono Ono što je važno za reći također, vezano za sigurnost opskrbe, o čemu zapravo govorim jest rekao i državni tajnik, prema podacima iz Agencije za ugljikovodike jasno su koje su obveze zakonske zalihe energenata nafte, naftnih derivata da to mora biti 90 dana našeg neto uvoza, da brojkama znači otprilike oko 417 tisuća tona sirove nafte, oko 190 tisuća tona dizela i 30 tisuća tona benzina pa su te zalihe apsolutno osigurane. Naravno, plus zalihe komercijalnih kompanija, svi znamo o tome u kojoj mjeri je popunjen kapacitet naših plinskih skladišta, Okolija, itd., znači da je to na apsolutnoj razini popunjenosti, tako da u smislu nekakve sigurnosti i onoga što trebamo brinuti oko energenata nafte i naftnih derivata, ne bi trebalo biti nikakvog, nikakve polemike. O paketu mjera, vidim da mi polako ide vrijeme, neću više puno govoriti, ono što je važno reći da i u kontekstu proračuna koji je bio jučer ovdje pred nama, da se sa pozicije Vlade RH na svakoj razini vodi briga o energetskoj sigurnosti, stabilnosti, koliko vodi briga .../nerazumljivo/... sigurnosti opskrbe, toliko se vodi i briga o transformaciji hrvatskog energetskog sustava, zelenoj tranziciji, inovacijama, tehnologijama, svemu onome što je predviđeno nizom operativnih mjera i programa Vlade RH i stotinama milijuna eura koji je proračun RH upravo za to predviđa. Također, naglasio bih još jedanput, mislim da je to važno spomenuti, i današnji dan u kontekstu politike Vlade RH i LNG terminala kao jedne točke geostrateške sigurnosti ne samo Hrvatske u sigurnosti opskrbe plina nego cijele srednje Europe i naravno, evo i partnera koji su se na neki način tako javno izjasnili, a to je savezna država Bavarska i Republika Austrija. Povećanje kapaciteta LNG-a sa 2,9 milijardi kubika plina na budućih 6,1 milijardi kubika mislim da je više nego jasna energetska geostrateška pozicija i sigurnost cijelog našeg okruženja, pa i samim time RH i gospodarstva, hrvatskog gospodarstva u cijelosti. Znači naša pozicija je tu vrlo jasna, Vlada radi svoj posao, postoji niz obveza i zaključaka Odbora za gospodarstvo, parlamenta spram Vlade RH gdje imamo jednu transparentnost i u .../nerazumljivo/... transparentnost spram javnosti u komuniciranju svih naših pozicija i svih informacija koje su bitne kako bi uistinu hrvatska javnost, a samim time i hrvatski parlament kao predstavnik te javnosti bio siguran u kvalitetu politika Vlade RH i u tom kontekstu smatramo da ćemo se kao Klub zastupnika HDZ-a držati mišljenja Vlade RH, smatramo da ovakav Prijedlog zaključka nije potreban u kontekstu svega onoga što mi ovdje radimo. E sad, ja ću samo reći jednu stvar, moja možda mala privatna digresija na rasprave koje su bile i prije. Ja sam nedavno imao prilike sa jednim uvaženim predstavnikom naše najveće opozicijske stranke sudjelovati u radijskoj emisiji gdje smo raspravu usmjerili na način da smo se pokušali odmaknuti od prošlosti i to je bilo na neki način nekakvo zajedničko suglasje u toj raspravi jer su različiti dionici u različitim fazama upravljanja RH doprinijeli do toga da je Hrvatska danas u takvoj poziciji u odnosu prema INA-i kao što jeste. Ja ne tvrdim da je to alibi za nikoga ili za ikoga, pogotovo ne za nas koji tada smo bili relativno mladi i mali ljudi, ali smatram da je prije svega, potrebno gledati prema perspektivi i prema budućnosti generalno, naša pozicija u odnosu prema INA-i nije, naravno, povoljna, ali to ne znači da je bezizlazna i da su joj perspektive ne mogu u suglasju svih parlamentarnih aktera naći rješenja koja će biti održiva i u interesu sviju nas i RH u cijelosti. Eto, hvala vam lijepa.

Moj prethodni kolega Tušek je 90% vremena svoje rasprave posvetio zadnjoj točci Zaključka gdje tražimo da se dostavi izvješće o stanju sigurnosti i očekivanim potrebama za energijom iz čl. 27. Zakona o energiji, gdje se sukus može svesti u nešto što kolega nije rekao, ali bih ja to sveo pod sve je u redu, ništa ne brinite i drugo, što ste doduše izrekli, Vlada radi svoj posao. I to je sukus ovoga o čemu se govori. Međutim, energija nije samo plin, energija nije samo struja, energija nije samo nafta, energija je primjerice i ona toplinska, pa tako stanovnici Zagreba zadnjih nekoliko dana su u čudu jer im još uvijek nisu došli računi za toplinsku energiju i danas se o tome počelo pisati i u medijima i na to je reagirala naša nacionalna elektroenergetska kompanija, njen dio koji se zove HEP Toplinarstvo i HEP Toplinarstvo je u svojem priopćenju koje ću pročitati u cijelosti navelo sljedeće. Da bi moglo račune formirati u skladu s uredbom kojom je krajnja cijena isporučene toplinske energije u ogrjevnoj sezoni 2022. na '23. ostala nepromijenjena, HEP Toplinarstvo treba iz Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja zaprimiti odgovarajuću odluku. Bez spomenute odluke, HEP Toplinarstvo neće moći izdati račune, a kako je još nije dobilo, već trpi poslovnu štetu. Dakle ovo nisu moje riječi, ovo nije moj tekst, ovo nije moje priopćenje. Ovo je priopćenje jednog trgovačkog društva u vlasništvu RH, koje hrvatsku javnost danas obavijestilo da ne može raditi svoj posao jer Ministarstvo gospodarstva im ne dostavlja odluku na temelju koje mogu formirati račune. Dakle nemojte mi govoriti da Vlada radi svoj posao kad trgovačko društvo u vlasništvu Vlade RH jasno kaže da Vlada to ne čini. Hvala.

što je u medijima napisano, ali uredba Vlada o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu je jasno napisala da se cijene, da cijene ostaju iste. To znači da ovaj, neovisno o tome što je odluku, rečeno da će se odlukom propisati kako i na koji način će se ta razlika plaćati neovisno o tome HEP Toplinarstvo je u saznanju da je cijena ista, znači s HEP Toplinarstvo je bez ikakvog problema moglo poslati račun na cijenu koja je ista i naplatiti ono što će u konačnici stvarno naplatiti od građana i od poduzetništva, a ovaj dio koji mi smo dužni napraviti, tu se slažem sa time, da mi moramo kroz odluku izregulirati kako i na koji način ćemo mi napraviti, tako da ćemo ovih dana, možda već i sutra, ovaj, dati jasnu uputu kako da se postupi, da ne bi bilo ovih dilema jer nije kod toplinarstva ista stvar kao što je kod računa za električnu energiju. Pogledajte dobro uredbu kako smo napisali. To ni, to su dva, dva različita, dvije različite teme. Tu bi se ovaj, složio da je i priopćenje iz HEP Toplinarstva trebalo biti i komunicirano sa Ministarstvom, a ne poslati .../Govornik se ne razumije./... takav način, tu se apsolutno ovaj samo slažem da to i nije primjereno. Imam par replika, ostanite molim vas, državni tajniče. Prva je poštovani Peđa Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Državni tajniče. Prije svega, hvala vam što ste promptno reagirali i pojasnili. Međutim, da bude jasno, nedvojbeno, bez ikakve sumnje. Da li iz ovoga što ste rekli može proizaći tvrdnja da HEP Toplinarstvo može poslati račune i da ovo priopćenje koje su poslali ne stoji? Hvala. Apsolutno može poslati račune jer u uredbi jasno piše da cijene se ne mijenjaju, dok uredba traje, uredba traje do 1.3., to znači nema, nema, 1.3. iduće godine. To znači da nema nikakove dileme, ako vam je uredba derogirala metodologiju HERA-e gdje vi nemate pravo kao HEP Toplinarstvo zatražiti promjenu cijene niti gore niti dolje, dakle rekli smo nek cijene ostaju iste, znači čemu, koji je tu problem da se fakturira? Koji je problem? Naša je obaveza da onu razliku koju je HERA izračunala kroz svoje odluke gdje je rekla koliko su razlike po kWh i svemu ostalom, naša je obveza da mi smislimo kako ćemo to nadoknaditi tom istom HEP-u i ostalima, ali HEP je bez ikakvog problema mogao ispostaviti račun.

vi ste osobno je li, kao državni tajnik bili uključeni u izradu te odluke, je li tako? Vi znate šta ta odluka znači, je li tako?

da se jedna tako bitna odluka koja se tiče apsolutno svakog kućanstva u RH ne može, ako nikako drugačije, ak se ne može između institucija, znači Ministarstva i HEP-a, pa barem unutar stranke, kad ste već svi unutar iste stranke, iskomunicirati tako da taj HEP zna što mu je činiti i što treba staviti na račune. Evo, mene to zanima, čisto me ovak, kao enigma jedna, kak je moguće da ak nema institucionalne, nema ni stranačke suradnje?

treba iskomunicirati, treba imati dobru volju, treba shvatiti, treba pitati. Mi smo napravili šta smo mogli, današnje ovo priopćenje bi bilo logično da možda se i priupitalo šta misli Ministarstvo, a ne samo reklo da čeka se iz Ministarstva. Okej, svak ima pravo na svoje postupanje sukladno svojim ovlastima, tamo postoji odgovorna osoba u HEP Toplinarstvu koje je očito to priopćenje potpisala, to sigurno nije ovaj predsjednik Uprave HEP-a nego direktor HEP Toplinarstva. Mi ćemo to vidjeti, razmotriti i prema tome postupiti, ali svakako ja stojim iza ovoga što sam rekao jer sam i prije ovog, prije ove sjednice s ministrom baš na tu temu i razgovarao.

povreda Poslovnika 238 jer nas kolegica Benčić želi vratiti u vrijeme od prije 32 godine. Ona govori o HDZ-u i želi da svi HDZ-ovci misle potpuno isto. Možda to tako je u stranci Možemo!, možda kod vas vi svi morate misliti potpuno isto pa onda želite da to bude kod svih stranaka, pa evo, ovo vam je sad najbolji primjer da imate dva HDZ-ovca koji ne misle očigledno potpuno isto. I u nekim stvarima obrazlažu svoje stavove jedan i drugi. To što kod vas u Možemo! je .../Upadica: Vrijeme. Vi ste ovo iskoristili za repliku, dobivate opomenu. Povreda Poslovnika, poštovani Bojan Glavašević. **Glavašević, Sandra (Možemo!)** Pa da, nakon ovog odgovora, ali evo, moram reć, povreda čl. 238. Dragi kolega nije problem što vi mislite, mene veseli da mislite, pa i da mislite različito unutar HDZ-a, problem je kad ljudi ne dobivaju uslugu zbog toga jer ste vi krenuli mislit, evo to je problem. **Sanader, Ante (HDZ)** I vi dobivate opomenu jer ovo nije bila povreda poslovnika. Slijedi rasprava Kluba zastupnika SDP-a poštovane Mirele Ahmetović. Poštovane kolegice i kolege. Čuli smo danas svašta. Vidjeli smo i čuli čitanje mišljenja Vlade RH na oporbeni zaključak odnosno prijedlog zaključka oporbenih zastupnika. Ono što se možemo svi složiti je da je mišljenje Vlade ispod svake razine diskursa vlade jedne države. I nije meni što Vlada u svom mišljenju govori o nekakvoj poslovnoj tajni pa se mi ovdje sad nadmećemo je li poslovna tajna ili nije, državni tajnik kaže najprije u izlaganju odnosno čita u svom izlaganju da jeste poslovna tajna podatak o cijenama uvoza, izvoza nafte i naftnih derivata i plina, a onda kasnije kaže pa pitajte te podatke HERA-u, HERA vam objavljuje te podatke, nećemo vam mi to dostavljati. Dakle ni sam ne zna je li poslovna tajna ili nije nego što naprosto nemaju toliko integriteta da napišu u mišljenju mi vam nećemo dostaviti te podatke koje vi tražite, točka i čovjek bi rekao evo imaju stav, neće nam dati, kraj nego ni sami ne znaju šta bi napisali, pa malo prepišu iz Zakona o energiji malo iz Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, malo kažu imate na linku tamo iz 2019.g. izvješće nekakva publikacija Hrvoja Požara i to jedva sklepali nekoliko rečenica na pola stranica A4 papira tek tako da napišu i pošalju g. Milatića, moram priznati vrhunskog stručnjaka, vrhunskog stručnjaka kad je potrebno izmanipulirati, zagladiti, pod tepih staviti, prikazati kako to nitko živ ne bi shvatio i karavane prolaze kako se kaže. Međutim za informaciju onome tko je od Andreja Plenkovića dobio zadatak uopće da napiše ovakvo mišljenje, nije meni što vi vrijeđate mene kao zastupnicu, sve nas ovdje zastupnike i vladajuće većine, nije meni što vrijeđate široku javnost jer široka javnost nema vremena uopće bavit se ovakvim stvarima, imaju svoje egzistencijalne probleme, meni je nevjerojatna hrabrost kako se vi drznete, usudite iznositi svašta, pisati svašta, stati iz svačega napisanoga, a to sve gleda i stručna javnost, struka. Stručnjaci i koji su radili u INA-i 30 ili 40 godina i koji i sad u ovim trenucima meni šalju poruke i pitaju jel ovo ja stvarno dobro čujem. Evo mene bi bilo sram, mene bi ljudi bilo sram. Pa ne dajte se navuć da po nalogu Plenkovića ma Boga samoga pišete nešto u što ni sami ne vjerujete, pišete nešto zbog čega vam se ljudi sa integritetom, profesionalci, stručnjaci, neprikosnoveni oni s kojima se možemo ponositi, a bili su uz sve vlade, bilo da je onaj koji je bio uz vladu HDZ-a, bilo da je onaj koji je bio uz vladu SDP-a da vam se smiju i da ne mogu vjerovati što govore i što pišu ljudi koji predstavljaju ovu državu, a Andrej Plenković na to se sve i potpiše. Nevjerojatno. Dakle o poslovnoj tajni neću jer smo zaključili je poslovna tajna kada to Vlada treba napisati, al nije poslovna tajna kada vladina odnosno pardon državna agencija treba koju Vlada predstavlja treba objaviti. Prilično zanimljivo. Dakle, ne radi se o tome da vi ne želite dati podatke o cijenama nafte, plina, naftnih derivata nego vas nije briga, vas uopće nije briga. A znate zašto? Nije vas briga jer je to posao Mola, te cijene barem kad se tiče hrvatske nafte i hrvatskog plina i onog koji stiže za hrvatsko tržište određuje Mol. Mol odlučuje po kojoj cijeni će Hrvatska izvesti svoju naftu i naftne derivate, Mol odlučuje po kojoj cijeni će Hrvatska uvesti nafte i naftne derivate za svoju rafineriju i svoje tržište, Mol odlučuje i po kojoj cijeni će se izvesti i hrvatski plin, Mol odlučuje hoće li biti derivata za hrvatsko tržište, Mol odlučuje i hoće li se hrvatska nafta prerađivati u hrvatskoj ili u mađarskoj rafineriji, Mol odlučuje hoće li Hrvatska ulagati svoj novac u svoju rafineriju, Mol odlučuje i hoće li Hrvatska uopće imati rafineriju, uopće imati rafineriju, a Plenković čuva poslovnu tajnu, zapravo ni Plenković ne zna i ne zanima ga što se i kako radi sa hrvatskim resursima. I upravo tim neznanjem, ignorancijom Plenković izravno pogoduje drugoj državi, drugoj državi, susjednoj državi i to onom koja temeljem ugovora potpisanog na osnovi kaznenog djela upravlja i raspolaže energetskim sektorom RH. Izvješće o stanju sigurnosti očekivanim potrebama za energijom, dakle obveza je svake godine jasno piše u zakonu državni tajniče, da Vlada da mi mišljenje i objavi ga. Nemojte nas praviti budalama i upućivati na publikacije Hrvoja Požara jer se ispod Hrvoja Požara potpisuje Plenković kao premijer kao predsjednik Vlade? Ne. Dakle, Plenković nema pojma kakvo je stanje sigurnosti i kakve su očekivane potrebe za energijom. A evo već šestu godinu nije sposoban ispoštovati niti zakonsku obvezu, pa možda da ga DORH priupita kako stoje stvari sa ispunjavanjem tvoje zakonske obveze prijatelju, barem kad se tiče Zakona o energiji. Konačno vrhunac premijerovog podcjenjivanja jer se on potpisao na ovom, a komu je, a tko god da mu je to pisao, intelekta građana RH u mišljenju je recitacija zakonskih odredbi koju nam je Plenković održao o čuvanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata. Hrvatska, sad sam malo provjeravala sa državnim tajnikom Milatićem još te brojke, dakle raspolaže, zadržat ću se samo na sirovoj nafti, u količini od 417 tisuća tona. Evo, neka je ta količina i zašto je to sad važno? Važno je zbog toga što svih tih 417 tisuća tona sirove nafte možete, dame i gospodo, okačiti mačku o reprezentativnim. A znate zašto? Jer gdje ćete ju preraditi? Gdje? Riječka rafinerija je jedina rafinerija u Hrvatskoj, ne radi. Odlukom MOL-a. Ne radi. I sad naravno, predsjednik Uprave MOL-a Ratatics na televiziji govori da, ali gubici zbog nerada riječke rafinerije će biti manji nego benefiti koje ćemo mi ostvariti nakon remonta, nakon modernizacije. Baš zanimljivo. Taj isti Ratatics govori, kad se remontirala rafinerija u Mađarskoj, pogledajte članak, da remont može trajati samo 45 dana, inače su gubici takvi da ih neće moći izdržati i onda kad su planirali taj remont su ga odgodili zbog prevelikih poremećaja na tržištu naftnih derivata, gospodo. Tako Mađari brinu za stanje sigurnosti opskrbe svoje zemlje, ali to ne brinu i nije ih briga, kada se radi o Hrvatskoj i hrvatskoj jedinoj rafineriji. Onda kažu ne, trajat će 5 mjeseci. Pa prošli remont je trajao i 2 mjeseca dulje nego što je trebao trajati. Kome odgovara? Mađarskoj. Ne Hrvatskoj. MOL je prije 5 dana obustavio i isporuku benzina i dizela za 30% svojih pumpnih stanica, odnosno pumpnih stanica u Mađarskoj. Zašto? Jer moraju održati stanje sigurnost opskrbe energijom svoje države. Što mislite, ako je sposoban uskratiti isporuku naftnih derivata u svojoj državi, pumpnih stanicama u svojoj državi, da neće biti spreman uskratiti naftne derivate Hrvatskoj? Pa vi vjerujete Rataticsu? Vi vjerujete MOL-u? Vi energetsku sigurnost RH oslanjate na MOL-ove riječi? Na riječi odvjetnika koji gostuje u Dnevniku Nove TV i kaže ne, upravljačka prava se ne moraju dirati. Pa normalno, kad su njihova. Zbog toga, poštovane dame i gospodo, prestanite i sebe i nas ovdje naprosto praviti budala. Prestanite, jednostavno prestanite. Mi zakone čitati znamo i ne morate nam ih prepričavati niti linkove pisati. A bilo bi vrijeme da počnete i vi čitati te zakone i postupati po njima. I da vas podsjetim, za to ste iz džepova građana RH i plaćeni. Slijedi rasprava Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, poštovane Sandre Benčić. zahvaljujem se. Evo, u ime Kluba zeleno-lijevog bloka koji je jedan od predlagatelja ovog Zaključka, reći ću nešto o tržištu energentima, odnosno u najvećem dijelu, naftom i plinom, što je to sve što ne znamo o cijeloj toj situaciji i što je ono što znamo jer ono što ne znamo je zapravo predmet našeg zaključka i ono što želimo saznati, a da bi mogli ostvariti parlamentarni nadzor nad Vladinim odlukama koje su se do sada pokazale, ne samo štetne nego u nekim dijelovima nepopravljive u dugoročnom čak, u dugoročnoj perspektivi. Prvo što ne znamo, dakle ne znamo zašto je premijer Plenković pristao na zatvaranje sisačke rafinerije i izvoz sve sirove nafte u Mađarsku. Ne znamo to. Nije nam nikada rekao. Ono što znamo jest da je na tome profitirao MOL, a da je izgubila INA i da je izgubila RH. Ono što o tome i znamo da je tadašnji član nadzornog odbora koji je morao pristati dakle na tu odluku, pri konzultacijama sa ministrom gospodarstva, dobio potvrdu da je takva odluka u redu sa Vladom RH te da je dobio informacije da je takva odluka važna zbog nekih vanjskopolitičkih ciljeva, kao što su OECD i ulazak u Schengen. Također ne znamo zašto je premijer Plenković već 3. puta pristao da jedina preostala rafinerija, dakle ona u Rijeci, ide, evo sad ponovno u remont, i to u remont u trajanju od 5 mjeseci. Također nam nije jasno i ne znamo zašto je pristao na njeno potpuno zatvaranje za vrijeme remonta. Ono što znamo je da će ta nelogična i zaista nerazumna odluka o obustavi prerade nafte u Rafineriji nafte u Rijeci na koju je očito pristao premijer, odnosno Vlada koja je suvlasnik, nanijeti golemu štetu, ne samo INA-i kao kompaniji, već i državi jer ugrožava i opskrbu domaćeg tržišta naftnim derivatima. Financijska šteta koju će INA pretrpjeti zbog tog petomjesečnog zastoja riječke rafinerije prema procjenama naftnih stručnjaka kreće se od vrlo konzervativnih 380 milijuna dolara do pola milijarde dolara u 5 mjeseci šteta za INA-u na koju pristaje vlasnik, hrvatski vlasnik te iste INA-e. Također, ono što ne znamo jest zašto je vladajući HDZ dozvolio da INA postane lokalna podružnica MOL-a, će se u tom slučaju da će se u tom slučaju kad postane lokalna podružnica kao što jest dobit izvoziti putem MOL-a u Mađarsku i neće ostajati u Hrvatskoj. Naime, ta činjenica da je INA u međuvremenu postala podružnica MOL-a vam se iščitava iz MOL-ovih godišnjih konsolidiranih izvještaja gdje oni govore otvoreno da INA više nije bitan faktor u regionalnom djelovanju MOL-a i da se njen udio unutar tog tržišta zapravo postupno smanjuje. Taj izvještaj svatko može pročitati, nisu skriveni, oni su javno objavljeni, na engleskom su, nisu na mađarskom. Također ne znamo zašto premijer i njegov HDZ godinama, ali godinama podržavaju Viktora Orbana u svim međunarodnim situacijama. naš klub jasno je da Orbana nije mogao podržavati nikada već samom činjenicom da čovjek ima autoritarni režim spojen sa klijentelističko-koruptivnim modelom vrlo sličnom ovim u HDZ-u gdje doslovno imate oligarhijski sistem. Zna se da su vlasnici najvećih tvrtki ujedno i njegovi puleni koji financiraju njega i njegovu stranku. Pa to ide i do te mjere da vam je recimo državni udio Mađarske u MOL-u jedan dio njega značajan prodan jednom privatnom univerzitetu koji služi edukaciji kadrova administracije Viktora Orbana. Mislim zanimljivo bi isto bilo vidjeti tko su sve suvlasnici, odnosno osnivači jer se radi o sveučilištu tog istog sveučilišta. To su isto sve javni podaci koje možete pročitati. Ne znamo dakle zašto bi ga HDZ podržavao pa i onda kada ostatak Europske pučke stranke glasa protiv Orbana u Europskom parlamentu, smatra da Mađarskoj treba poslati poruku da se ne drži osnova pravne stečevine EU. Ali ne, HDZ-ovi parlamentarci mu drže što ono bi rekli štangu. Dakle, ne samo kontra interesa Hrvatske, nego i kontra interesa vaše kak' se to zove stranačke velike europske familije. Ne znamo zašto bi to premijer radio kad ono što znamo jest da MOL osigurava energetske interese Mađarske u Hrvatskoj. To znamo. Znamo i da se istodobno Orban slika ispod karte velike Mađarske i nosi šalove sa istim tim prikazom istom simboličkom porukom svoje politike koju šalje javno. Šta vi mislite šta on vama poručuje? Kad vi njemu radite sve ove ustupke, a on vam se slika sa šalom velike Mađarske, on poručuje da ste pik zibneri, da ste ništa, da je on baja koji ima regiju pod kontrolom. To vam poručuje, a vi na to šutite. Vi na to šutite, ekipa u Ukrajini koja zaista ima puno važnijeg, egzistencijalno važnijeg posla na dnevnoj razini je reagirala ali vi i dalje šutite. Ne znamo ni zašto premijer nije pokrenuo postupak za proglašenje ništetnosti dodatka ugovoru INA – MOL kojeg je potpisao Sanader. Sjećate se Sanader je isto bio omiljen premijer kao i Plenković, omiljen od HDZ-a, svi su stajali iza njega, prostirao se crveni tepih gdje on ide, popularan u javnosti, popularan u HDZ-u. Dok god je bio premijer HDZ je tvrdio da im nitko ništa ne može, nikakve afere im ne mogu ništa, nikada neće izgubiti vlast. History repiting je prokleta stvar! Dakle, taj Sanader je potpisao taj ugovor koji vi ne želite proglasiti ništetnost, a potpisao je ugovor zbog je pravomoćno osuđen i to zato jer ga je potpisao zbog 10 milijuna eura od kojih je navodno jadnik stigao dobiti samo pet, pet se valjda izgubilo u prijevodu. Ono što znamo oko toga je da nas neponištavanje tog ugovora ne košta samo te dvije milijarde odštete koju moramo platiti MOL-u zbog arbitraže koja je pokrenuta temeljem čega? Ugovora o energetskoj povelji, nego nas svake godine košta milijarde gubitaka zbog politike koju MOL provodi u INA-i. Ova milijardica Škugorova je kap u moru, kap u moru. Ona je samo otkrila koliki su razmjeri štete politike koju Viktor Orban preko MOL-a provodi u INA-i. Također znamo da zbog te nemogućnosti transformacije INA-e u modernu kompaniju koja ulaže u obnovljive izvore energije, priprema se za zelenu tranziciju koristi one prirodne resurse koji su nam sada potrebni da bi do te tranzicije došli i postupno ih smanjivali udio fosilaca do 2040. godine. Znamo da to košta daleko više od te jedne milijarde ili dvije milijarde. Ne znamo isto tako ni tko je HEP-u za više od 100 eura po megavat satu prodao plin da bi napunio Okoli, ali znamo da je Vlada početkom lipnja rekla da se mora nabaviti 270,8 milijardi prostornih metara prirodnog plina. Znamo i to da je cijena tog punjenja gotovo 5 puta veća od one za koju je Škugor od INA-e preko PIS-a kupovao plin. Ali isto tako znamo da još dan danas postoji više ugovora koje INA ima po toj fiksnoj cijeni sa drugim kupcima, a isto tako znamo da Vlada još uvijek nije regulira da ako se radi o komunalnim poduzećima da ne mogu taj plin prodavati onda na tržištu po pet puta većoj cijeni kojoj su ga dobili i mi ne znamo koliko malih Škugora skuplja milijardice … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovanog Davora Dretara. Hvala vam najljepša poštovani g. predsjedavajući i poštovani g. državni tajniče sa suradnicom, naša draga državna odnosno saborska tajnice i rijetke kolegice i rijetke kolege. Kao prvo želio bih se zahvaliti poštovanoj, uvaženoj kolegici zastupnici Benčić na jednom od najdržavotvornijih govora koje sam čuo, hvala vam lijepa poštovana kolegice. Po prvi puta, ne prvi da budemo iskreni, smo se našli na potpuno istoj tračnici, vozimo istim putem. Hvala ti Sandra ako smijem tako reći. Zašto? Zato što kada govorimo o ovome svi mislimo jednako i nema niti jednog jedinog razloga da mislimo drugačije. Ono odnosno onaj tko misli drugačije da budem iskren, nisam dugo u politici tek dvije godine, radeći u saborskim odborima priznat ću vam razgovaram sa mnogim državnim tajnicima, nema niti godinu dana kada ih suočimo u radu saborskih odbora sa određenim istinama, ja ću vam se poštovane kolegice i kolege i hrvatska javnosti pohvaliti, ima članova HDZ-a koji nam dođu izvan sabornice tu na ovim hodnicima koje vi ne možete vidjeti u televizijskim prijenosima i kažu mi ej Drele dobro si ono rekao, dobro je ono Sandra rekla, dobro je rekao Peđa, ali stari moj sory ja moram braniti svoju plaću i svoj posao. Tako i vi poštovani g. Milatić radite svoj posao, ja to razumijem vi to morate braniti. Pred vama se nalazi poprilično neobranjiva ideja hoće li ju ova rasprava ne govorim o političkim, ne govorim o strategiji nego ja vas poštovani državni tajniče pitam kako ćete večeras otići kući, kako ćete večeras nakon ove rasprave sjesti u auto, kako ćete doći doma dočekat će vas obitelj, dočekat će vas supruga pitat kak je bilo na poslu. Što ćete im poštovani državni tajniče reći? Bilo je izvanredno, ubio sam ih od batina. Nije baš tako. I potpuno sam siguran poštovani državni tajniče da ćete večeras kada ćete leći, kada ćete navući onu dekicu na sebe i krenuti spavat mislit vrag ga nosi, pa ti su ljudi rekli nešto što je ok. Ja vam samo želim miran san u tom slučaju. A što se tiče samog govora o ovome kao što sam i rekao u nekoliko replika i mogu još jednom citirati mišljenje Vlade RH od 10. ovoga mjeseca koje kaže „nemojte prihvatiti prijedlog zaključka o raspolaganju energentima u RH“. To je otprilike kao da jedna vlada kaže, ne želimo, nećemo. Pa da li vi stvarno hrvatska javnosti mislite da ove oporbe klupe Hrvatskoj žele bilo što loše? Naravno da ne žele. Oni kažu ovako, traženi cjenovni podaci predstavljaju poslovnu tajnu te se ne mogu javno objaviti. Ok, mogu živjeti sa time. Otkrivanjem istih potencijalno bi se dovelo do narušavanje povjerenja između RH i poslovnih subjekata kojima se u uvjetima tržišne ekonomije jamči pravna sigurnost i poštivanje svih ugovornih odredbi. Da, briljantno, jel ugovor je takav kakav je, al ko u tome pita za Šteficu iz Začretja i za Zdenka iz Imotskog? Niko. Niti u jednom dijelu Prijedloga zaključka o raspolaganju energentima u RH nije se tražilo pojedinačno navođenje podataka poslovnih subjekata koje bi možebitno kako Vlada Republike kaže u svojoj odbijenici, dovelo do narušavanja povjerenja između RH i poslovnih subjekata. Pa nas to ne zanima, nas zanima da nam konačno i javno i otvoreno kažete da

Hvala Hvala vam predsjedavajući. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovani kolege s desne strane sabornice. Vi ste po nekoj kazni. Vas kolega Tušek bi najrađe pitala, gde bi vi šteli biti večeras? sve je užasno predvidivo, i termin ove rasprave, i govornici su predvidivi i replike su predvidive, a s najvećom sigurnošću zapravo možemo predvidjeti kako će završiti glasanje o ovom zaključku. Iz mišljenja Vlade koja predlaže Hrvatskom saboru da ovu inicijativu ne prihvati pod izlikom kako se radi o poslovnim tajnama koje se ne mogu i ne smiju javno objaviti te uz uspavanku o tome kako ministarstvo i Vlada brinu i osiguravaju u dobrobit hrvatskih građana za koje drži Vlada je najbolje da što manje moguće znaju jasno je da će Sabor prilikom glasanja odbiti ovaj prijedlog. No, ipak ono što je u ovoj priči o energentima i INA-i što se pokazalo nepredvidivim za premijera i za HDZ-e je nezaustavljivi interes javnosti koja za razliku od drugih nebrojenih HDZ-ovih afera zaista ovoj skupa s medijima, skupa s oporbom ne dozvoljava da padne iza frižidera. Naime u mnogočemu bizarna priča koju su otkrili mediji krajem kolovoza, a koja podsjetimo se toga idemo tako da je niže rangirani šef INA-e i naravno član HDZ-a prodavao hrvatski plin ispod svake cijene firmi OMS, firmi osnovanoj 2019. sa 20 tisuća kuna kapitala s jednim zaposlenim koja se bavila organiziranjem koncerata, izložba i revija. No onda u 2020. stekla interes i za to da se bavi prodajom energenata i već u lipnju 2020. od HERA-e brže bolje dobila dozvolu i to je dobila dozvolu iako je bila 60 i nešto tisuća kuna u gubitku, a navodno se dozvola može dobiti samo ako imate financijsku podlogu da trgujete energentima. I također je dobila dozvolu iako je u uvjetima napisano da firma mora imati osposobljene stručnjake, a niti jedan od dvojice u tom trenutku upisanih to su bili gospodin Šurjak i Husić HDZ-ovac i blizak HDZ-u nemaju nikakvo iskustvo u trgovini plinom ili energentima. Dozvolu joj je pritom dao tadašnji šef HERA-e koji je netom prije toga par dana ranije doslovno išetao iz zatvora i to u zatvoru u kojem je bio zbog sumnji ovo je sada fakat super detalj, dakle on je bio zbog sumnji da je namještao firmi koja za to nije imala uvjete da postane povlašteni proizvođač električne energije. Dakle, taj čovjek koji je bio pod sumnjom da to radi je upravo to 10 dana nakon što je izašao iz zatvora očito napravio. Dakle ta dvojica Šurjak i Husić podsjetimo se napravila su tvrtku kako bi im INA prodavala plin po fiksnoj cijeni neovisno o tržišnim kretanjima, a onda su ga oni preprodavali desetorostruko skuplje i spremili razliku u džep. Ne u džep, kod dede Daneta na račun, sve znamo. Domišljata trojka oštetila je INA-u za milijardu kuna u maksimalno dvije godine. Sve skupa nisu otkrile državne institucije kako premijer pokušava uvjeriti sve nas, nego banke. Sve se to događa u firmi koja proizvodi plin za 30% hrvatskih plinskih potreba i u kojoj država ima 44% vlasništva, a premijer bi da mi mirno spavamo, da ne brinemo o energetici dok gubimo milijardu bez da itko primijeti, dok dugujemo 2 milijarde zbog izgubljene arbitraže, dok gubimo otprilike pet milijardi radi zatvaranja Riječke rafinerije, dok prodajemo jeftino sirovu naftu u Mađarsku i uvozimo skupe derivate do čega je dovela premijerova, dakle odluka o zatvaranju Sisačke rafinerije. Kaže premijer da ne brinemo, jer on i Vlada brinu o svemu. Samo se trebamo sjetiti da je to onaj isti premijer pod istim imenom i prezimenom Andrej Plenković koji je za Božić 2016. građanima i građankama ove zemlje obećao INA-u pod bor. Sretan Božić!

Replika poštovana Ban Vlahek. kategorije kućanstva koji su bili na tržišnoj cijeni na cijenu javne usluge, a da se opet ne aktivira opskrbljivač veleprodajnog tržišta. Jer naime plin se mogao omogućiti direktno opskrbljivačima bez da se HEP gura u bilo kakve nepotrebne gubitke. Hvala lijepo. Da, mislim da ima i onih koji su od mene stručni u tom smislu da to procjenjuju, ali isto tako mislim da to, da se ti podaci ne žele dati, da nije jasno niti koliko je dugovanje HEP-a, koliko je ono duboko itd. jasno govori o tome da dio tih poteza nije bio adekvatan, a razmjere te štete vjerujem vjerujem da ćemo vidjeti kao i razmjere ove štete tek u budućnosti. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Ono što je realnost jest da je član HDZ-a u INA-i organizirao pljačku stoljeća, pljačku vrijednu milijardu kuna. Što je rezultat te pljačke? Rezultat te pljačke je da je apsurdno da je Hrvatska prepuna plina, ali ga onda prvo prodajemo Mađarima po jeftinijoj cijeni, otkupljujemo ga po skupljoj i sve to skupa prevalimo na leđa građana. Kolega Hrebak je sa mnom prilikom gostovanja na jednoj emisiji, a čini dio ove vladajuće većine žalio se on jadan kako u njegovoj sredini svi imaju drugačiju cijenu otkupa plina, bolnica, škola, vrtići, ne zna on šta bi. Pa samo je trebao pitati HDZ-ovce kako je njihov kolega Škugor imao jedinstvenu fiksnu cijenu. Danas me ovdje državni tajnik uvjeravao kako problema u HEP-u nema. Nema problema u HEP-u kaže on meni to što su oni dali jednoj firmi kredit više milijunski, a doći ću do točnih iznosa sad u svojoj raspravi nema problema. Kaže on, HEP može davati kome god on želi neovisno o tome što je HEP također pred bankrotom. A zašto to govorim da je HEP pred bankrotom? Dakle, iz analize polugodišnjih financijskih izvještaja vidimo da je HEP na dan 30. lipnja 2022. godine imao ostvareni gubitak od 1,3 milijarde kuna. Ako ovako nastavi prema projekcijama do kraja 2022. godine to će biti 4,5 milijardi kuna. Dakle i HEP smo uspjeli pretvoriti iz jednog financijski konsolidiranog društva u potpunog enormnog gubitaša. Pitanje je samo da li će završiti kao INA, Agrokor ili sve kompanije koje smo na žalost izgubili. Drugo također što je problem kod HEP-a likvidnost, dakle HEP već godinu dana nije platio svoje kratkoročne obveze. One prema sada dostupnim podacima iznose pazite 8 milijardi kuna. 8 milijardi kuna iznose neplaćene kratkoročne obveze u HEP-u. Pritom i sam državni tajnik koji je danas ovdje sa nama je rekao na sjednici Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora da jednostavno HEP je u problemu, ali ne vidi on da je to nešto zabrinjavajuće i potvrdio je da je HEP dao hrvatskom operateru prijenosnog sustava pazite ni manje, ni više nego kredit u iznosu od 60 milijuna eura. 450 milijuna kuna je HEP dao kredita. HEP koji će završiti sa 4,5 milijardi kuna gubitka na kraju ove godine. Zatim što se tu dalje dešava? HEP dakle bez svoje proizvodnje zatvorena rafinerija u Sisku, zatvorena rafinerija u Rijeci, izuzetno loše stanje termo elektrana, hidro elektrana toliko da je proizvodnja na minimumu mora onda tu energiju kupovati na tržištu po znatno višim cijenama i naravno sve to fakturirati po znatno višim cijenama našim poduzetnicima i građanima. Vidjeli smo upravo odluku da čak je i Ustavni sud srušio odluku da HEP više neće moći ni uzimati akontacije od hrvatskih građana. Tek onda ćemo vidjeti još kakve će to dodatne financijske probleme. S druge strane, Andrej Plenković nakon što je to oporba inzistirala i rekla da građani jednostavno uz ovaj udar inflacije neće moći preživjeti, doslovce preživjeti kaže on hajmo mi donesti vladin paket mjera za smanjenje inflacije. Tu će se HEP morati zadužiti za šest milijardi kuna. Ali novaca nema. Dakle, HEP je već u gubitku, zadužuje se za 6 milijardi kuna i pazite vi to sad, dakle HEP daje kredit od 60 milijuna eura HOPS-u a on se istovremeno zadužuje kod Erste i kod PBZ-a po znatno višim tržišnim kamatnim stopama. Tko će sve to platiti? Pa zna se, platit će naši poduzetnici i platit će hrvatski građani. I tako se opet vrtimo u začaranom krugu. Moram također napomenuti još jednu stvar koja je jako bitna da se zna za HEP, a veže se za onaj kreditni rejting. Premijer Plenković obožava se hvaliti hrvatskim kreditnim rejtingom i kaže FICH nam je digao ovo, … je super, investicijska klima u zemlji sve je pet. Međutim, treba reći da je 3. studenoga 2022. godine agencije za ocjenu kreditnog rejtinga su htjele srušiti kreditni rejting HEP-a. Međutim, prolongirale su tu odluku i svoju finalnu ocjenu će donijeti u veljači ili ožujku 2023. godine. A ono što se već sada zna je da će HEP ako se to dogodi morati zaduživati po još duplim kamatnim stopama nego što je to sada. **Sanader, Zahvaljujem poštovana kolegice Radolović. Ne znam da li ste upoznati da je gospodin Škugor u uskom krugu za predsjednika Uprave HEP-a, pa me zanima da li mislite da je zaista moguće u jednoj ovako pravnoj državi kao što je Republika Hrvatska to ikako moguće? Hvala lijepa.

što se u zaključku traži? Ukratko, traže se cijene nafte i plina u raznim kategorijama za 20., 21. i 22. i traži se Izvješće o stanju sigurnosti i očekivanim potrebama za energentima iz članka 27. Zakona o energiji. točno je. Ti podaci mogu biti vrlo najblaže rečeno neugodni za vladajući. Ti podaci mogu vrlo jasno ocrtati sliku gubitaka za u konačnici hrvatske građane. Oni bi mogli jasno ocrtati i preciznije ukazati na odluke koje su bile protivne državnim interesima dakle, štetne za građane Republike Hrvatske, pa i na moguće nove kriminalne afere uz ovu do sada poznatu aferu milijarda kuna. Da. No, Vlada jednako tako mora objaviti podatke od javnog interesa ma koliko to god bilo neugodno za nju. No, Vlada je vrlo jednostavno riješila tu svoju neugodnu situaciju. Proglasila je tajnost podataka. Razlog je bio, razlog je da bi došlo do narušavanja povjerenja između Republike Hrvatske i poslovnih subjekata kojima se u uvjetima tržišne ekonomije jamči pravna sigurnost i poštivanje svih ugovornih odredbi. E sada, da nije zahvaljujući bahatosti ili gluposti ostat će nam nepoznato 500 milijuna kuna završilo na žiroračunu jednog ubogog umirovljenika Vlada bi i za ugovor koji je omogućio tu nevjerojatnu krađu tvrdila da je poslovna tajna i da brojke iz tog ugovora ne mogu biti objavljene. I tko nam garantira da nema još brojaka u raznim ugovorima koje bi vrlo brzo dovele do istraga DORH-a i USKOK-a? Potpuno je jasno da bi Vlada morala dostaviti tražene podatke i sve tražene brojke objaviti hrvatskoj javnosti. E sada vratimo se Etičkom kodeksu. U članku 2. zapisano je da su temeljne vrijednosti kodeksa poštenje, istinitost, jednakost, pravednost, objektivnost, ravnopravnost, nepristranost, odgovornost, otvorenost, poštovanje i kultura dijaloga. A ovaj Prijedlog zaključka o raspolaganju energentima u Republici Hrvatskoj ide na saborsko glasanje. E sada bih tu podsjetila vladajuće na članak 2. Etičkog kodeksa. Poštenje. Pošteno bi bilo javnosti objaviti podatke koji su važni za njihovu egzistenciju. Istinitost. Potrebno je objaviti istinu i sve istinite brojke. Jednakost. Potrebno je i treba jednako tretirati i vladajuće i oporbu kada su u pitanju interesi građana. Pravednost. Pravedno je da se temeljem objave svih traženih podataka pravdi privedu svi koji su eventualno kršili zakone ili interese građana Hrvatske. Objektivnost. Bez zatraženih podataka ne može se objektivno sagledati cijela situacija sa energentima. Ravnopravnost. Svi saborski zastupnici moraju imati jednako pravo pristupa svim posebnim i traženim podacima. Nepristranost. Saborski zastupnici vladajuće većine moraju biti nepristrani pri glasovanju o ovom zaključku. Dakle, javni interesi im treba biti važniji od interesa stranke odnosno Vlade. Odgovornost. Svi saborski zastupnici, pa tako i oni iz vladajuće većine trebaju biti odgovorni javnosti. Otvorenost. Zatraženi podaci trebaju biti javno objavljeni ukoliko želimo biti otvoreni. Poštovanje. Svi zastupnici trebaju imati poštovanje prema javnom interesu. Ali kako mi znamo da ovaj zaključak neće biti izglasan zahvaljujući njihovoj kompaktnoj većini prema tome jasno je da Etički kodeks koji još uopće nije ni izglasan ostaje samo mrtvo slovo na papiru.

Ja sam malo pogledala u HEP-ovim izvješćima i ono što su puštali u medijski prostor i sada oni eto zabrinuti jer građani neće kako prezimiti zimu, rekli oni idemo mi to opet pokrenuti. Međutim, u javnost su također dospjele nekakve informacije kojih se oni nisu nadali, da je prilikom pokušaja pokretanja transformator u potpunosti otišao, da je onda svo to lož ulje otišlo u more, da su imali nekoliko ponuda da su ih svi stručnjaci, inženjeri molili da se sa prerađene nafte napokon pređe na ekološki čisti plin. Ali da je sam predsjednik Uprave HEP-a to izričito odbijao. Pa bih vas ja molila komentar kako vi to mislite da se mi i Andrej Plenković stalno hvali prelaskom na zelenu na zelenu tranziciju milijardama koje ćemo za to povući iz NPO-a i operativnih programa. A s druge strane, dakle pri pokretanju jedne termo elektrane Rijeka opet se ide na poprilično zastarjelu jako ekologiju koja će i dalje … …/Upadica (Možemo!)** Zahvaljujem kolegice Radolović. Dakle, ja bih naravno nisam ja toliki stručnjak oko termo elektrana. Međutim, vrlo jednostavno bismo mogli primijetiti da se termo elektrana koja je u stanju u kojem je, možemo se zapitati zašto je u takvom stanju da se ona stavlja u pogon uprkos i protivno zelenim politikama, a da nam pritom recimo s druge strane po ne znam koji put u ovih zadnjih par godina Riječka rafinerija koja je neophodna u ovom trenutku je pod tzv. remontom. Ona je stalno u nekom remontu, dakle a to određuje MOL o tome. Dakle, vrlo je jasno da se ovdje radi o situacijama koje ni jedna ni druga nisu u interesu građana Republike Hrvatske jednostavno rečeno.

Sad malo ono da dođem sebi. Trčao sam iz kluba. Mislim da sam u raspravi u ime kluba iznio najbitnije činjenice vezano uz ovaj zaključak i da smo zapravo iz priznanja samog državnog tajnika da ne može stati iza onoga što se događa u HEP-u vidjeli da ova afera u INA-i neće ostati samo na INA-i, da ona ima krakove u HEP-u, da je povezana sa kraljevima plinskog biznisa, dakle da je u ovoj priči i PPD neovisno o tome što evo pokreću čak i tužbe protiv zastupnika ne bi li nas ušutkali. Osim dakle ove tužbe koja je danas stigla meni, kolega Bulj je također tužen jer je upozorio na činjenicu da ljudi koji su povezani sa prvim plinarskim društvom su oni koji su kupili Baško polje, jednu atraktivnu lokaciju dakle uz more po cijenama koje su nevjerojatne i da im je u tome pogodovala lokalna HDZ-ovska vlast. I to se događa svugdje. Dakle, imamo činjenicu da su neki ljudi jači od države, da su jači od državnih institucija, da su jači od DORH-a, da su jači od hrvatskog pravosuđa i da zapravo su preuzeli ne samo ovaj energetski sektor, nego se šire i u druge sektore. PPD je prvo zadužio Petrokemiju, jer je Petrokemija morala plaćati plin po puno većim cijenama. Da je Petrokemija imala plin odnosno cijenu plina kakvu je imao gospodin Škugor ona bi poslovala sasvim korektno i sve bi bilo u redu. Na kraju se dogodilo to da je Petrokemija zadužena, da ju je tako preuzeo PPD. Sad je prodana Turcima. Možemo slobodno reći da i Mađari i Turci, svi oni koji su imali teritorijalne pretenzije prema Hrvatskoj ono što nisu mogli osvojiti ne znam mačem, oružjem sada osvajaju putem gospodarskih gospodarskih djelovanja i aktivnosti na teritoriju Republike Hrvatske. U tome im pomaže hrvatska Vlada i mi zapravo nismo čuli ovdje, evo vidimo tu dvojicu kolega iz HDZ-a. Ne vidim da brane Vladu Republike Hrvatske. Kada iznesemo teške optužbe na račun Vlade, a te teške optužbe idu u smjeru da je ova afera u INA-i bila takva da je za nju morao znati vrh INA-e i vrh MOL-a, da je Sisačka rafinerija ugašena po nalogu premijera Plenkovića kako bismo dobili zeleno svjetlo za ulazak u Schengen i OECD sa strane vladajuće većine imamo šutnju. Nema obrane. Rekao bi kolega Bulj mutava obrana se igra, znači nema obrane jer nema argumenata. Jer je sve jasno, jer su svjedoci koji su došli ovdje, a to su ozbiljni ljudi. Zvali smo članove uprave INA-e, članove Nadzornog odbora, bivšeg šefa JANAF-a. Zvat ćemo i zviždače koji nam se javljaju i svi tvrde isto, da je Vlada sustavno pogodovala Mađarima, sustavno. Ja mogu pretpostaviti da je razlog bio i ostvarenje ovih nekih vanjsko-političkih ciljeva koje je postavila Plenkovićeva Vlada. Ali kad kolege s ljevice pitaju što je razlog tome da se Plenković čvršće ne postavi prema Viktoru Orbanu. Pa ja mislim da je razlog i pozicioniranje unutar EU, jer Viktor Orban koliko god je nekakvo neželjeno dijete EU ipak ima utjecaj, ima određeni broj zastupnika u Europskom parlamentu. A vidimo da Plenković ozbiljno igra na Francusku, ali da očito da to nije dovoljno. I nije se nitko toga dotakao, evo možda je i prilika ovdje. Ne znam jeste li primijetili da cijena Rafala iz dana u dan raste, iz dana u dan raste i u ovom novom proračunu. I mi novcem hrvatskih poreznih obveznika plaćamo premijerove … sam sigurna da ćete mi vi znati odgovoriti. Mene zanima zbog čega opskrbljivači plina plaćaju po realiziranim količinama koje im pošalje HROT, a kupcima naplaćuju po očitanjima distributera te na taj način riskiraju moguće gubitke i samim time otežavaju rad i razvoj samog sustava?

Povrijeđen je članak 238. Mislim da gospodin Grmoja nije dovoljno u svom izlaganju istaknuo u kolikim je problemima HEP, da nije dovoljno istaknuo da kako stvari stoje nastavno na ono što sam iznijela da će HEP završiti sa 4,5 milijarde kuna gubitka, da nam se smiješi opet slučaj INA i Agrokor. A kada mu kreditne agencije spuste rejting, vrlo vjerojatno će se opet pojaviti nekakav kreditor, spasitelj pod navodnicima i onda … i tu našu hrvatsku kompaniju predati u ruke strancima. **Sanader,

sudjelovati. Možda bi kolega Troskot da je tu mogao više reći o tome. Ali ono što je sigurno i tu ste u pravu obje, da smo mi imali u ovim svjedočenjima na Antikorupcijskom vijeću situaciju da jedan od svjedoka kaže da je INA spašena kreditom gdje je kamata bila ne znam 15 ili 18, 18%. I u pravu ste kada kažete da će se možda pojaviti netko tko će evo spasonosno intervenirati kao što je intervenirao MOL u INA-u. U takvom stanju je sada HEP i zato državni tajnik ne želi stati ovdje iza Frane Barbarića. Odrekao ga se i zatajio ga je kao Petar Isusa. Znači dva puta. Nije treći put, ali vidjet ćemo možda do kraja rasprave bude i tri puta. u svom odgovoru na repliku državni tajnik me apsolutno krivo interpretirao. Dakle, koliko vama ozbiljno zvuči dakle da ste vi ministar koji ne gleda u semafore nego gleda unutar dakle svoje kuće kako stvari pročistiti, očistiti, raščistiti, spriječiti na koncu konca određeni oblik onoga što je ovu državu devastiralo a to je pljačka? Dakle, pljačka brate na svakom koraku. Koliko vama ozbiljno zvuči da se dovede revizorska kuća koja broji 2 zaposlena? Jer ako želiš određene sumnje provjeriti sasvim je logično da ćeš onda dovesti nekoga s obzirom da je riječ o najvećoj državnoj tvrtki dovesti nekoga tko to kapacitativno može odraditi u što kraćem roku, a ne uzeti firmu koja ima dva revizora. **Grmoja, Nikola (MOST)** Dakle, ja smatram da taj potez ministra Filipovića koji je na tragu večerašnjih izjava državnog tajnika nije povučen kako bi se razotkrio kriminal u HEP-u, nego je povučen kako bi se kada eksplodira afera HEP reklo ministar Filipović nije imao povjerenje u vodstvo HEP-a. To je pokazao i time da je prije određenog vremena poslao reviziju u HEP neovisno o tome je li ona imala kapacitete nešto istražiti ili ne. To vam je ono zauzimanje odnosno ograđivanje od sadašnjeg vodstva HEP-a i to je napravio večeras i državni tajnik. Nije lako gospodinu Barbariću gledati večeras ovu raspravu. Sigurno su mu javili što je ovdje rečeno. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Kolega Grmoja vrlo ste dobro primijetili da ovdje ustvari nema obrane Vlade i da se zapravo brane šutnjom uglavnom. Ali ne bih se složio s vama ili s kolegom Boljom da je to mutava obrana. Logika obrane šutnjom je ta da ne smijete, da rađe ćete šutjeti nego da kažete nešto što vas može inkriminirati. … /Upadica Grmoja: ali možda je tu u pitanju naprosto vježbanje za ono kada im zaista bude trebala takva obrana kada bude možemo započeti sa dokazima optužbe? Hvala. Apsolutno sam uvjeren u to što ste rekli da će prije ili kasnije nekima istražna tijela pokucati na vrata i možda će im upravo poslužiti to branjenje šutnjom kao što ste rekli. Evo to je vrlo izvjesno i zanimljivo je vidjeti dakle ovo ograđivanje. Dakle tu se radi o ozbiljnoj, najvećoj državnoj kompaniji koja silna sredstva ulaže u marketing. Iako ja mislim kao i većina građana ja ne mogu dokučiti zašto bi se HEP trebao reklamirati kada je monopolist i trošiti toliko na reklame i PR. Gdje god pogledate HEP je sponzor. A možda se i time kupuje i šutnja određenog dijela medija? I dakle brani se od mogućih prozivki za ono što se događa u HEP-u. Sljedeća replika poštovani Žarko Tušek. **Tušek, Žarko (HDZ)** Vidim da kolega Grmoja već nas dvojicu je prozvao tako na neki način. Vi meni Nikola djelujete stvarno kao osoba duboko opterećena brakorazvodnom parnicom iz 2017. godine i ja vidim da vi tu veliku ljubav koju ste imali za ulazak u koaliciju sa Hrvatskom demokratskom zajednicom još dan danas niste kao osoba preboljeli, i da vam je jako teško, i da vas to užasno boli i tako mi djelujete u svim svojim nastupima. I upravo zbog toga niti čovjek nema volje sa vama polemizirati jer kada biste vi uistinu htjeli biti vjerodostojni u ovoj svojoj antikorupcijskoj priči onda biste pokušali pozvati sve one realne i živuće aktere hrvatske energetske tranzicije iz svih katastrofalnih odluka od 2002., 3., 6., 7. naravno svih vlada a živi su Bogu hvala i znaju kako su te odluke donosili, i znaju sa kojim su motivima te odluke išle i na koji način su doveli Hrvatsku u relativno nepovoljnu poziciju. A najmanje je tih odluka zasigurno donijela Vlada Andreja Plenkovića ili on osobno sa kim ste toliko i na takav način fiksirani. Eto zbog toga ne polemiziram sa vama. Pa dobro, ja mogu prihvatiti takvu vašu ocjenu. Ali mi onda nije jasno zašto ne polemizirati sa ostalim kolegama u sabornici evo ih ovdje s lijeve strane nisu nikada bili u u koaliciji sa HDZ-om, nisu opterećeni nikakvim brakorazvodnim parnicama. Tako da evo ako ja vama izgledam kao opterećen čovjek fokusiran na nekoga, ja tako o sebi ne mislim, ali dozvoljavam evo da vi imate takav stav. A što se tiče ovog Antikorupcijskog vijeća ako ste dobro pratili zadnja sjednica imali smo dva svjedoka koja su uglavnom teretila SDP-e i nitko im nije zabranio govoriti. Dapače, postavljana su im bila pitanja i nije bilo nikakvih problema. Dakle, nemamo problema pozvati nikoga da iznese ono što treba iznijeti. Ali se bavimo recentnim događanjima. Mislim da ljude više zanima ono što nas sada muči tako da evo to je nekakva logika. Ahmetović. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Poštovani kolega Grmoja, Mađarska upravlja energetskim sektorom Republike Hrvatske. MOL-u se izvozi hrvatska nafta. Mađarske tvrtke drže 70% zakupa kapaciteta na LNG-i terminalu. MOL sa 48% dionica INA-e upravlja njome kao da ima 51% što i sam tvrdi u svom financijskom izvješću. HDZ-ovac Škugor čak daje kapacitete terminala koje je INA bila zakupila na LNG terminalu MOL-u jer eto INA-i valjda ne treba. Što mislite sa aspekta rusofila kako nas nazivaju i vas a i nas u lijevom dijelu oporbe o toj šutnji Andreja Plenkovića na Orbanove pretenzije ne samo na hrvatski energetski sektor, nego općenito na hrvatski teritorij, a s obzirom na činjenicu da je upravo Orban ostao jedini partner Putinu u cijeloj Pa ja sam uvjeren da će ovi napadi da smo mi nekakvi ruski igrači biti sve snažniji i snažniji, posebno sada kada dođe ova priča oko obuka ukrajinskih vojnika što god mi iz opozicije napravili napravili ako ne budemo željeli glasovati o tom prijedlogu, jer Sabor o tome ne treba niti odlučivati. Ja sam uvjeren evo da će kolege iz HDZ-a reći nama iz Mosta i vama iz SDP-a da bježimo kao što ste vi bježali iz sabornice kada se odlučivalo odlučivalo o hrvatskoj neovisnosti da smo tako sada okrenuli leđa jadnim Ukrajincima. Sigurno ćemo čuti takve stvari od strane HDZ-a, ja već to očekujem i spreman sam na to. Ali kada govorimo o Orbanu, Orban je meni jasan. Mađarska ovisi o ruskim energentima. Mađarska ima velik, jedan dobar dio pripadnika mađarskog naroda u Ukrajini dakle, oni vode računa o njima i meni je njegova politika jasna. Ali mi nije jasna politika hrvatske Vlade i zašto mi pristajemo na konstantno gaženje dakle hrvatskih nacionalnih

Hvala predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, poštovani kolega Tušek. Da je kojim slučajem ona afera o tome što bi ti htio biti završila onako kako ste možda očekivali vi ili bilo tko drugi da se našao u toj situaciji što mislite da li bi ta osoba bila odgovorna za sve ono što je radila, što bi eventualno radila dobro ili loše? Ne razumijete, ok. Pretpostavio sam. Dakle, politika i političko kadroviranje je u svakoj pori ove države, u svakoj pori do te mjere u svakoj pori gdje je riječ o novcu. Koga to u Hrvatskoj zanima Odbojkaški savez? Ali Nogometni savez nekoga zanima, pa je i tu politika uplela svoje prste. Pa i sudačka komisija nekoga zanima, pa je i tu uplela svoje prste. Pa onda i u samim definicijama članaka određenoga zakona gle čuda navode se raznorazni parametri koje netko treba zadovoljiti, ali se samo preskače jedan da netko može ili ne mora biti član političke opcije. To nigdje ne stoji, pa onda igrom slučaja na čelu sudačke komisije nam stoji kandidat za gradonačelnika Grada Daruvara ili na čelu HNS-a čovjek koji je također bio na ovdje je trebao sjediti, završio je tu gdje je završio. Ono što je problem, čak ovo i prvo nije problem s čim sam započeo, ono što je problem je kada osoba koju sam kadrovirao napravi ono o čemu mi danas ovdje razgovaramo. E, onda tu počinje i odgovornost onoga tko je kadrovirao. Međutim, i ovdje imamo sliku najčešće da svatko pere ruke. Do jučer braća, a danas se ne poznajemo i to je ono što je meni problem. Meni ništa drugo nije problem, dakle mene osobno, jer raspravljamo o jednom najnormalnijem zaključku kojeg bi ovo tijelo na koncu ima ovlasti da ga donese i da tog nekog dovede ovdje što god državni tajnik misli o Barbariću odrekao ga se ili ne. Dakle, m i imamo pravo znati, mi imamo pravo pitati ne samo mi. Mene žalosti što vi nećete podržati ovaj zaključak to mene žalosti. A kada pukne bomba u HEP-u svi će uredno prati ruke. Onda će biti kriv čovjek sa imenom i prezimenom, a ne onaj tko ga je tu doveo to je problem ove države ništa drugo, dakle ništa drugo. Jer mi imamo igrom slučaja da nam politika kadrovira prosvjetne inspektore, da nam politika smjenjuje prosvjetne inspektore. Mi imamo problem da nam politika određena učilišta koristi kao poligon za napredovanje vlastitih kadrova. Ne trebam ni napomenuti da na tim određenim učilištima su lole i bekrije likovi koji su bili sekretari u Vladi Slobodana Miloševića. Mi sa takvom politikom ili hajmo još konkretnije životom imamo problem i tiče me se. Ne tiče me se gdje ću bit sutra, ne znam je li vas. Mene se stvarno ne tiče. Želim gledati svoje klince kako odrastaju i bit s njima, ali i prenijeti im san o jednoj boljoj državi. I dok dišu, dok dišu njihovim porama će teći borba protiv ovakvog sustava. On nekome možda odgovara, nekome je možda ovdje lijepo i toplo jer dvije i pol hiljade eurića kako je rekao kolega Nikša Vukas danas se stavi u džep i meni je dobro. Ja ću pričat odavde sa ove govornice o domoljublju, o bogu dragome, o svemu, meni je toplo i super. će kraj takvoj Hrvatskoj vjerovali ili ne. Vi ste kolega i u kontekstu fakulteta, vi znate da će doći kraj …

ja, meni se i sviđa vaša ekspresija. Imate jedan ovako interesantan nastup u svakom slučaju, ali to ne mijenja činjenicu da vi ne znate nikoga od nas pojedinačno i da sebe stavljate u poziciju da je vaše viđenje doprinosa Hrvatskoj vrijednije ili kvalitetnije od onoga što recimo konkretno ja radim svoj cijeli životni i profesionalni put u politici, izvan politike dugi niz godina veći, veći period ili bilo tko drugi od nas. Jedno je razina političke odgovornosti i vi imate kao opozicija upravo to pravo propitkivati. Možete to raditi, do je vaše pravo. Imate pravo pozivati građane da misle drugačije i tu političku odgovornost će građani na izborima procijeniti. Ali jedno je staviti nekoga u kriminalni kontekst ako za to nemate jasne dokaze i činjenice. Bilo koga, a to čak nije niti etički niti u onom kontekstu kako se vi izražavate ili nastupate. **Sanader, Ante ja sam se referirao samo na jednu jedinu stvar, jednu jedinu stvar za koju postoji audio snimka. Ja se nisam referirao na to što ste vi napravili dobro, što ste vi napravili loše. Ja se čak nisam referirao ni na to jeste li vi možda tom čovjeku stvarno htjeli pomoći. Ja sam se referirao na vrlo jednostavan kanal odgovornosti onoga tko je nešto nekome ponudio. Jer ja se ne mogu otet dojmu ako gledamo sve afere koje iskaču, sve pojedince, istina pojedince, ljude sa imenom i prezimenom. Nije dobro generalizirati i nisam to nikad ni radio. Ali brate toga je, rekli bi mi u Imotskome, puna kariola. Puna kariola vas je sa imenom i prezimenom, opustoši li se sve što se moglo opustošiti i to je …

ja nisam uopće govorio o tome kolega Kujundžić, znači ja nisam vam uopće govorio o činjenici da ste vi apostrofirali mene u bilo kojem kontekstu. Ja sam vam samo pokušao govoriti da ako imate jedan vrijednosni koncept kojega zastupate, da ga zastupate do kraja i da radite distinkciju između onoga što je politička odgovornost i tko nju propitkuje i što je kaznena ili procesna odgovornost i tko nju propitkuje. Opet ste u kontekstu neke inkriminacije … …/Upadica

Ante (MOST)** Dakle kolega Tušek, između mene i vas dakle postoji samo jedna jedina razlika ja to nikad nisam niti bih napravio. Jer da jesam i moj život i moja budućnost bi bila puno sigurnija, ali ja se ne bojim. Ovo košta, ovo vrijedi. Nisam stao u krdo u kojem smrdi, ali je meni toplo!

Poštovani kolega Kujundžiću pozorno sam pratio vaše izlaganje i spomenuli ste neke koji su predavali ili bili povezani sa fakultetima gdje su radili ili uključeni bili savjetnici Slobodana Miloševića. možete li malo detaljnije, evo prvi put čujem za to na koga se referirate da malo pojasnim. Kažu stari Latini „nomina sunt odiosa“. Dakle, mi ništa u ovom Domu dobit nećemo s tim što ja mogu izgovorit ime, prezime dakle i vrijednih učenika, vrijednih predavača i vrijednih mentora. Dakle, ništa od tog ovoj Hrvatskoj i u kontekstu ovog ovdje govora bolje bit neće. I tu ću stat.

Poštovane kolegice i kolege, svatko je na ovoj raspravi sa nekim razlogom. Mi sa ove strane sabornice koji sudjelujemo smo tu iz uvjerenja, to je bila naša inicijativa tko se sa naše strane nije pojavio njima na dušu. Ali mi koji jesmo tu, tu smo iz uvjerenja. Vi sa ove strane sabornice mislim da ste tu ipak po kazni, nemojte se ljutiti. Svatko od vas vjerojatno ima nešto što je sagriješio. Za neke od vas možda i mogu pretpostaviti, evo za kolegu Totgergelia nemam pojma što je skrivio. Valjda, a možda i nije ništa. Možda je iz solidarnosti došao tu. Kolega Milatić je friško u HDZ-u, bio je u jednoj drugoj stranci u HNS-u pa onda ovo što je bilo ranije rečeno nije još naučio da je HDZ stranka u kojoj vrijedi taj demokratski princip jedan član, jedan glas s tim da, ono što treba naučiti je da je Andrej Plenković član o kojemu je riječ i da je njegov glas bitan. Tako da to je nešto što evo možete vi kolega Totgergeli ga malo onako podučiti tome, tim nekim stranačkim principima i vrijednostima tranzicije iz HNS-a koja je jedna liberalna stranka. Bio nekad barem, sad ne znam u stvari šta je sad u zadnje vrijeme sa HNS-om. Dobro, nije ni bitno. To nije tema večeras, nije to ni bitno. Ovu raspravu želio bih završiti sa, bez da ponavljam stvari koje su bile rečene. Dakle, nije meni, nije poanta u tome da ponavljamo i recitiramo tijek zločina koji se dogodio. Kako je milijarda kuna ukradena. To su rekle moje kolegice i kolege sa puno autoriteta i ja mislim da to doista već svi znaju. Ne ono što bih ja želio reći zašto ova stvar od svih afera koje HDZ ima, a doista ih sad već ima nebrojeno, ima ih milijarde je zato što je užasno jednostavna za razumjeti. Užasno je jednostavna za razumjeti. Uzeo si nešto od svakog čovjeka u ovoj zemlji, dakle direktna je posljedica. Kad mazneš neke pare na pametan način koje možda građani neće nužno direktno osjetiti, pa je možda i malo teže razumjeti. Ali ovdje, ovo je toliko glup kriminal bio, ovo je toliko do bola glupo i tako lako shvatljivo šta se dogodilo zato vas prati jer je građanima jasna jedna stvar koja iz nekog razloga nekima, nećemo generalizirati, ali nekima iz HDZ-a nikako da sjedne. Ne možeš biti i lopov i domoljub, ne možeš. Ne možeš biti i lopov i domoljub, ne može jedna ruka biti na srcu, a druga opa u džepu građana, ljudi ove zemlje. To ne ide. Ne ide. Mi se možemo ne slagati oko jako puno pitanja, možemo imati različite poglede na ekonomiju, na neke vrijednosti, na odnos prema čemu god želite. Ali ako nešto mora biti zajednički temelj onda je taj temelj da ova zemlja nije naše feudalno leno od kojega, iz kojega si uzmemo i poslužimo se zato što imamo, smatramo da imamo pravo na to, zato što imamo nekakvu domoljubnu rentu. Jer pričamo ljudima 30 godina da smo mi stvarali ovu zemlju, pa je onda o.k. da maznemo od nje, da neovisno o tome šta su neki drugi radili za ovu zemlju i koliko je njihovih obitelji krvarilo za ovu zemlju i umiralo za ovu zemlju da jedino mi imamo pravo od nje i uzeti. Ne možeš biti i lopov i domoljub i to ljudi jako dobro razumiju. Stvar je na kraju dana užasno jednostavna. Ljudi se u HDZ-u uglavnom učlanjuju iz koristi. Kolega Milatić je odabrao HDZ, baš HDZ da prijeđe iz HNS-a. Nije odabrao HSLS koji je ideološki sličnija stranka, nije odabrao bilo koju drugu političku opciju na našem političkom nebu. Nema ništa loše u tome da ti stranka prestane odgovarati da hoćeš nešto drugo. Ali odabrao je baš HDZ jer to imenovanje na tu dužnost dolazi sa stranačkom iskaznicom prikačenom na odijelce skupa sa onom zastavicom koja služi za legitimaciju, kao, kao da se zna. Zna se! Ne možete biti lopovi i domoljubi. Jednoga dana kad to shvatite e onda ćemo moći razgovarati o tome šta i kako u ovoj zemlji treba napraviti drugačije. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. Pa povrijeđen je članak 238. zato što kolega Glavašević vrijeđa. Vrijeđa sve poštene domoljubne članove Hrvatske demokratske zajednice … …/Upadica danas. Član HDZ 1990. kaže Miro Bulj da je bio i on, jer i njega vrijeđate sa tom činjenicom. Lopov ima svoje ime i lopova ima i u stranci iz koje ste vi otišli. Dobro. Vi ste to koristili kao repliku. Dobivate opomenu. **Tušek, Žarko (HDZ)** Članak 238. vrijeđa zastupnike makar se ja nisam baš povrijedio, ali nema veze. Znači kolega Glavašević ja se ne osjećam ovdje po nikakvoj kazni. Naprotiv kao predsjednik Odbora za gospodarstvo gdje je ovo meritorna tema dajem cijelo ovo vrijeme doprinos koliko mogu dati uvažavajući sve kolege iz pozicije, opozicije kako bismo pomogli da se ove teme artikuliraju vezano za energetiku. I zasigurno ovdje nisam po kazni. Sve vaše rasprave sam čuo, slušao sa poštovanjem. Neke su imale više pameti, neke puno manje. Neke su bile duhovitije,

Danas cijeli dan slušam rasprave iz Sabora, a nisam bio cijeli dan ovdje u sabornici. Slušao sam i gospodu suvereniste koji su cijeli dana sa ove govornice nabrajali kako saborski zastupnici ne zarađuju svoju plaću, jer se ne nalaze ovdje u sabornici. Ja sam ga slušao u svojoj sobi i gledao što se događa. Dakle, cijeli dan sam ovdje. Njih sad nema, a ako ih sad ima ovdje nek' dođu ovdje. A ja sam ovdje zato da kažem svoj stav i svoje mišljenje o zaključku koji ste vi predložili i to ću vam i reći kad dođe za to vrijeme. **Glavašević, Ne, ja se zahvaljujem na ova tri komentara, dvije povrede Poslovnika i ovoj replici. Meni je jasno da vam je vjerojatno nelagodno, da ste sami sad ovdje. Nije nikako ugodna, više nego vas. Nas ima više nego vas na ovoj temi, … …/Upadica Grmoja: Hajmo glasati. Molim vas! Molim vas vratite malo vrijeme gospodinu Glavaševiću da ne bude oštećen jer su ga uznemiravali zastupnici iz klupa, pa izvolite gospodine Glavaševiću. ćemo vrijeme./… Dobro je. Može 10 sekundi. Znate šta se može reći u 10 sekundi? Da, znači kako bilo. Poanta je samo, mislim ja mogu razumjeti da je nelagodno slušati kritike na račun stranke. Meni je na kraju dana, ja sam iz stranke u koju sam se bio učlanio nakon, ja sam bio dugo nestranački dužnosnik. Dugo. Vaš Zrinušić je isto nestranački dužnosnik ako se ne varam na primjer. Dakle, ima merituma u takvim ljudima. Onda sam bio član stranke. Kad mi je prestalo odgovarati otišao sam iz te stranke i priključio sam se koaliciji, ne stranci koja nije bila afirmirana. Ali znate u čem je caka? Pridružiti se HDZ-u nakon što si otišao iz neke stranke kao ono ući u partizane 1945. Naravno dolaziš na gotovo i znaš zašto dolaziš tamo. Borbu ste propustili, mislim vi koji ste kasno ušli u HDZ, vrlo je jednostavna stvar. Zna se zašto ste tamo. Slijede završne rasprave. Poštovana zastupnica Mirela Ahmetović u ime kluba zastupnika SDP-a. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Poštovane kolegice i kolege, dakle odgovore na dva ključna pitanja smo dobili. Cijene uvoza i izvoza nafte, naftnih derivata i plina u RH su poslovna tajna za Vladu RH, ali nisu ali nisu poslovna tajna za agenciju koju je osnovala država a osnivačka prava predstavlja Vlada RH. Pazite, znači za Vladu RH koja je nadređena agenciji cijene jesu poslovna tajna ali za tu agenciju koja je podređena nisu poslovna tajna. Genijalno! Što se tiče stanja sigurnosti i opskrbe energijom koja je poruka građanima. Nemojte se brinuti, sve je pod kontrolom, imamo energenata koliko god hoćete. Ako i nemamo bit će. Bit će, jer je tako MOL rekao. Ratatić je rekao da se Hrvatska ne treba brinuti, energenata će biti. Energenata će biti, a i državni tajnik je rekao da sirove nafte ima 417000 tona. Mali je problemčić što nam niti jedna rafinerija ne radi, iako nam Mađarska odnosno MOL uskrati naftne derivate ili ako MOL odluči da INA neće uvesti ni od kuda naftne derivate ne samo iz Mađarske, ni od kuda gdje ćemo mi tu sirovu naftu koja je u našim obveznim rezervama u Omišlju prerađivati? Nigdje, ali ćemo gledati u nju. Mi ćemo iz Riječke rafinerija koja je u remontu pet mjeseci kao nigdje u svijetu, kao nigdje u svijetu mi ćemo svoju sirovu naftu koju su platili građani Republike Hrvatske, već su je platili gledati. I što ćemo drhtati? Sva sreća drhtati znamo. MOL-ove rafinerije za to vrijeme rade na 90, 99%, 100% kapaciteta. Samo Riječka rafinerija radi onda kad radi na 55 maksimalno 60% kapaciteta, ali svake godine Riječka rafinerija stoji po pet mjeseci, pa MOL malo i produži još 2 mjeseca pa i duže kako mu se prohtije. Ali ne zaustavlja rad svojih rafinerija. Ne, ne. Za to isti direktor, odnosno isti predsjednik uprave, MOL-ov predsjednik uprave kaže ne, to bi bili suludi gubici za mađarske rafinerije, ali za hrvatske rafinerije pa koga briga. Ma koga briga. Kaže ministar Filipović, kako mu je ono ime Davor, kaže ne može ionako Riječka rafinerija raditi i prerađivati jer nema vakuumskog ulja koje se uvozi iz Rusije. Ma jel? A danas objavljuju mediji Hrvatska je izuzeta iz sankcija po pitanju uvoza vakuumskog ulja. Ha? Koji je sad izgovor? Koji je sad izgovor Davora Filipovića? Ma možete vi govoriti o modernizaciji koja by the way kasni koliko? 10 godina. Državni tajniče vi ste svih 10 godina u strukturama vlasti i ništa po tome niste učinili. Nemojte mi krasti vrijeme, niti koncentraciju! Koji je sad izgovor Davora Filipovića? Nema ga. Jel' to poslovna tajna? Jel' izgovor poslovna tajna? Očekujem da i to kažete. INA ulaže sama u svoje rafinerije, ne ulaže MOL. Ali MOL odlučuje hoće li i kada i koliko uložiti, a na moju konstruktivnu primjedbu, odnosno prijedlog zašto ne bi INA poslala svoju naftu, hrvatsku naftu u mađarske rafinerije i platila samo doradu te nafte i vratila svoje derivate? Znate šta mi je ministar Filipović rekao? Da, predložit ću to ljudima u INA-i. Moš' mislit! Moš' mislit! Kao što je reagirao na šalu Viktora Orbana, kao što je reagirao kad je MOL produžio remont Riječke rafinerije 2011., kao što će reagirati kada MOL zatvara Riječku rafineriju, ali ne zatvara svoju. I to vam je stanje sigurnosti, energije u Republici Hrvatskoj onakvo kakvo MOL kaže, a Plenković šuti. Hvala potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Dakle, o čemu danas raspravljamo, potpuno je jasno iz rasprave, raspravljamo o tome da bi tema bila živa. Jedna kolegica je rekla da ne padne negdje iza frižidera, a šta to, činjenica da je u INA-i razotkrivena velika pljačka i tko ju je razotkrio, Ministarstvo financija i šta onda i šta onda vidimo iz rasprave? Vidimo iz rasprave da zaključak je namjerno napisan tako da nije uopće želja da se dobiju podaci jer podaci, oni su vidljivi iz izvješća HERA-e, podaci su vidljivi iz onoga što je bilo na Odboru za gospodarstvo. A što se tiče ove točke 3. državni tajnik nekoliko puta ponovi te podatke, te podatke u pisanom obliku smo dobili na Odboru za gospodarstvo, svi članovi koji su došli, ne samo članovi odbora nego svi zastupnici koji su tamo došli, a ti su javni podaci i to se može i sad čitat, gledat, vidjet, dakle te podatke imamo, nije uopće bit u tome, bit je da pričamo o aferi za koju je potpuno jasno, ima ime i prezime lopova, ima ime i prezime onih koji su lopovi, želi se napravit konstrukcija, konstruirat se želi i to kolega Grmoja stalno radi, to je radio i na Odboru za gospodarstvo kad pokuša izvrdat riječi koje mu netko izgovori, u tom slučaju ministar, ispriča svoje i onda čovjeka i optuži i odma mu presudi i već ga je i smijenio i sve on to napravi u 3 sekunde, u 2-3 rečenice, e takva je i ova rasprava danas ovdje cijela. A druga stvar koja, koju isto vidimo iz ove rasprave, a to je da kolege iz oporbe ne vjeruju, ama baš ni u jednu instituciju RH i htjeli bi da sve oni kao zastupnici oporbe sve to oni odrađuju, a ne institucije RH, to se vidi u postupcima koje pokušavate nametnut i teme kako o njima raspravljate i sa ove govornice i kroz odbore i kroz povjerenstva itd., čak čak ne vjerujete i pričate o tome da je odgovornost onih koji nekoga negdje postave, pa čovjek o kojem cijelo vrijeme pričate da je dao odobrenje onoj firmi da se može bavit plinskim biznisom je čovjek koje je postavila većina, saborska većina u trenutku kad je SDP upravljao državom kad je bio u Vladi, kad je imao Vladu, Vlada je to predložila, dakle vi ne vjerujete u nikoga i u ništa i to je poruka ove današnje rasprave, samo ste vi bitni i ono što vi kažete, sve drugo je bezveze, a ustvari to sve radite zato što znate i vi da itekako Vladu briga i što i vi znate da su potezi Vlade i one uredbe koje su donijete vezane za električnu energiju, vezane za plin, vezane za toplinsku energiju bile nužne i potrebne i da su dobre te uredbe i da one idu u prilog i građanima i gospodarstvu i poduzetnicima i to vi sve znate. Vi znate da je i proračun dobar i kao što je jedan kolega s ove govornice rekao kad se maknemo od kamera na hodnicima, pa da ima oporbenih kolega zastupnika koji priđu i kažu pa proračun je dobar, al mi se bavimo politikom, mi ga ne možemo podržat, kako da ga mi iz oporbe podržimo. Nekoliko kolega, ne jedan, nekoliko, Imaju li ime i prezime?/… a to što kolega prije mene nije rekao ko su ti iz vladajućih, pa ni ja neću za te kolege to reć, al to nam govore na hodnicima. To znači da građani ove zemlje, da poduzetnici mogu bit mirni jer zaliha energenata i energetske sigurnosti u RH ima dovoljno, to smo čuli iz onoga što je rekao državni tajnik i s druge strane cijene tih energenata nisu otišle u nebo kao što je to u nekim drugim zemljama zahvaljujući odlukama hrvatske Vlade, hvala. Povreda poslovnika poštovana Sanja Radolović. Mi ovdje tražimo jedan jedini podatak koji nismo dobili niti od državnog tajnika, njegovih suradnika, a niti od vas. Po kojoj cijeni nafta odlazi u Mađarsku, dakle uporno tvrdite da ćete nam reć taj podatak, da je javno dostupan, mi ga ne nalazimo, pa vas još jednom molim da nam ga kažete.

I vi dobivate opomenu. Povreda poslovnika Mirela Ahmetović. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Zastupnik Totgergeli povrijedio je čl. 238. jer vrijeđa i mene osobno i sve ostale saborske zastupnike ulazeći u našu privatnost. Vi kažete i čudite se tome što mi ne vjerujemo u institucije. Otkud vam pravo ulaziti u moje pravo po ustavu zajamčeno da sama upražnjavam vjeroispovijest koju ja želim i da vjerujem u ono u što ja želim, a ne u ono što HDZ nametne da vjerujem, u HDZ-ove institucije, u institucije pod HDZ-ovom kontrolom, ovakve koje…/Upadica Sanader: Vrijeme/…proglašavaju poslovnom tajnom nešto što to nije…/Upadica vi dobivate opomenu. Završna rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta, Nikola Grmoja. Institucije šetam tamo park stara Trešnjevka, 10 sati navečer idu prema meni tri čovjeka, jedan u Adidas trenirci, drugi onako isto ležerno obučen. Gledam tko je to u mraku kad šetaju predsjednik kluba HDZ-a Branko Bačić i predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović i dogovaraju se. A to je bilo nekoliko dana nakon ovoga što je Ustavni sud intervenirao kao da treba mijenjati izborne jedinice, da ne vrijedi jednako svaki glas hrvatskih građana i ja bih trebao vjerovati u institucije, a znamo na koji su način povezani to dvoje ljudi. Znamo kakvu je odluku Ustavni sud donio oko onog referenduma kojeg smo mi pokrenuli gdje je bilo nekakvo smiješno obrazloženje kao ljudi nisu znali što potpisuju i to je obrazloženje zašto je neustavno pitanje. Ja bih trebao vjerovati u institucije. Dakle, ja u takve institucije ne vjerujem, ja vjerujem u slobodne i neovisne institucije koje će takve postati kada vas pošaljemo u oporbu ako bog da minimalno 8 godina. Možda bude dobro i za vas. Ja mislim, sigurno će biti dobro za vas. Ili ćete propast jer je to sad jedna klijentelistička struktura ili ćete se očistiti, postati jedna normalna stranka. To je jedini spas za Hrvatsku, jer mi smo pokušali, evo tu je kolega rekao kao da sam ja nešto opterećen. Nisam ja opterećen, dakle ja sam sretan sa raspletom i sa onim što se događalo na političkoj sceni. Jesmo li mogli mi neke poteze povući pametnije, možda smo mogli sad sa ovom pameću, ali lako je biti general nakon bitke kad se sve odigra. Ali tražili smo da se promjene dogode, da se pošteno obnaša vlast. Vi na to niste bili spremni. Sad mi znamo, dakle mi imamo iskustvo i znamo da sa vama promjena nema ovakvima kakvi jeste sada. Ne mislim tu pojedinačno na vas dvojicu kao ljude, nego mislim na tu strukturu. Jednostavno nema tu promjena. I nije tu čak problem, dakle stranke kao takve nego je problem što ste vi stvorili takvu situaciju da oni koji su lopine, koji su karijeristi, koji žele nešto ostvariti ulaze u HDZ kako bi ostvarili nekakve svoje interese. A znate zašto? Zato što niste dovoljno snažno kažnjavali one koji su na takav način koristili člansku iskaznicu HDZ-a. Jer da ste poslali takvu poruku kada je predsjednik moje stranke Andreju Plenkoviću rekao koliko lopova ima oko njega znate što je rekao Andrej Plenković? Božo ti bi koristio šmajser, a ja koristim snajper, ja pomalo to snajperom. Ali dok on to pomalo snajperom propade Hrvatska. Šmajser nam treba, ne kata, šmajser, ali nam šmajser treba za obračun sa korupcijom. Ne mislim da treba likvidirati ljude, nego da treba one koji su se ogriješili o zakon maknuti sa upravljačkih pozicija i smjestiti tamo gdje im je mjesto. I tu je problem. Ja ne tvrdim niti sam ikad tvrdio da su svi ljudi, pa i ovdje kolete zastupnici da su nečasni, da su lopovi, da su se, ja to nikad nisam tvrdio, niti znači ima tu krasnih ljudi. Ali jednostavno ne može se ovakav sustav podržavati. Možda ima ljudi koji se nadaju pa popravit će se to, promijenit će se, bit će bolje. Neće bit bolje dok ne najavimo potpuni obračun s korupcijom, nema pomaka. I to je ključ svih ovih rasprava koje mi imamo ovdje i koje su potrebne, koje su potrebne da i vi malo reflektirate ono što radite ili što ne radite. Dakle, ako ste ispravni ljudi, pošteni možda nedovoljno se borite protiv takvog sustava i ne smijete čuvati svoju poziciju nego ustati protiv toga kako bi se stvari u Hrvatskoj promijenile. Evo hvala. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala. Povreda 238. Kolega Grmoja kaže ne vjeruje u institucije i šalje poruku cijeloj cijeloj hrvatskoj javnosti da ne treba vjerovati u institucije i pritom kaže ja bi, znači jedini koji je ona i prava institucija koja može to raščistiti to je Nikola Grmoja nitko drugi. Dakle, to je potpuno kriva poruka. To je maltene ono što je radio prljavi Hari. Pa tko je tu, takve poruke slat ljudima u ovo vrijeme, u deset sati. Gdje to ima? Dobivate opomenu. To je treća vaša opomena, gubite pravo riječi. Bojan Glavašević završno u ime Kluba zastupnika Zeleno-lijevog bloka. Ono što smo ovim zaključkom tražili kao opozicija su podaci. Dakle, nije traženo da Vlada napravi nešto što je suprotno njezinom planu rada, programu nego da dostavi podatke. Odgovor koji smo dobili od državnog tajnika je da je u pitanju poslovna tajna, dakle poslovna tajna. I to je bilo i vrlo nekonzistentne argumentacije. Te malo su podaci zapravo dostupni samo ne kod Vlade nego kod HERA-e, a malo su i poslovna tajna. Pa šta su onda? Jesu dostupni ili su poslovna tajna? Ali kako bilo, nemoguće je da postoje podaci koji su za ovaj Sabor nedostupni, a pogotovo da izvršna vlast koja odgovara Hrvatskom saboru uskraćuje zastupnicama i zastupnicima u Hrvatskom saboru bilo kakve podatke koje posjeduje vlada ili bilo koje drugo tijelo koje toj Vladi odgovara. Kad se kaže, mislim taj kriminalno loš argument, kvazi argument da je nešto poslovna tajna pa zato zastupnici i zastupnici u Hrvatskom saboru ne mogu dobiti te podatke vam govori ovo da je Vladi važniji poslovni interes partnera nego javni interes građanki i građana RH. To je poslovna tajna. Dakle, to znači kad vam Vlada nemušto jer ne razmišlja tko god da je smislio to ono upao je u tu zamku, ali ta zamka otkriva istinu koja se skriva iza toga, da Vlada očito štiti nečiji poslovni interes umjesto javni interes građanki i građana RH. To znači kad vam Vlada kaže da mi ne možemo dobiti te podatke jer je u pitanju poslovna tajna. To je tužna istina. I gledajte, kad se kaže da nema povjerenja u institucije, to treba dopuniti, nema povjerenja u one institucije u kojima kadrovira HDZ zato što u HDZ nema povjerenja. Zato što u HDZ nema povjerenja. Nema povjerenja u smjer u kojemu zemlja ide, a zemlju vodi HDZ. Imamo premijera koji je u jednome trenutku svoje odvažnosti rekao da ima vrlo istančane radare za korupciju i mi u Slavoniji znamo reći Bog sitne prijestupe kažnjava odmah. Znači to je premijer kojemu je 22 ministara odletilo iz Vlade, je to čovjek koji nije u stanju kontrolirati i jamčiti da njegov najuži tim suradnika stranačkih čist u stranci u koju i to je notorna činjenica to vam istraživanja o mladima npr. pokazuju da se ljudi učlanjuju u HDZ u nadi da će im pomoći da osiguraju posao ili neki drugi interes da ostvare. Znači ako to takva stranka i ako je to stranka čiji predsjednik ne može osigurati da, da njegov najuži tim ima čiste ruke šta mislite kako bismo mogli imali uopće povjerenja u niže ešalone dužnosnika imenovanih od te stranke i članova te stranke ili u institucije koje vode. Nitko nema problem sa službama i službenicima koji su tamo karijerno, koji nisu politički imenovani. Ne, problem sa institucijama i povjerenjem u njih nastane u onome trenutku kad se zna da je političko kadroviranje odlučujući faktor. E onda nastaje nepovjerenje nepovjerenje u institucije, dakle nije nepovjerenje u institucije nego ne treba vjerovati onim institucijama koje vodi HDZ. I ako smo igdje to vidjeli, ako smo igdje to vidjeli onda je to u ovom slučaju gdje čitav niz institucija koje vodi HDZ i HDZ-ovi ljudi su pokušali od nas prikriti podatke, prikriti podatke i istinu o onome što se radi i kako se radi sa energetskom sigurnošću građanki i građana RH, sa resursima koje ova zemlja posjeduje, sa našom ako hoćete suverenošću na tim područjima.

Poštovane kolegice i kolege, uvaženi zastupnici HDZ-a često se ljute kad im se nešto imputira, kad im se govori što se pretpostavlja da su oni htjeli reći, mislili, napravili ili tako dalje, ali onda vrlo lako takve etikete dijele sami pa nama objašnjavaju što smo mi htjeli postići kada smo predložili određeni zaključak. Pa kažu vi ste ovdje samo da bi raspravljali rasprave radi. Vjerujte mi kolege i to vam iskreno govorim rađe bih bio doma sa sinom i gledao Brazil kako igra nogomet nego bio ovdje i raspravljao, ali moj je posao za koji sam plaćen biti ovdje i raspravljati o nečemu što je za Hrvatsku izuzetno važno, a to je otkriti kako se koriste hrvatski resursi i na što ide novac koji se od toga dobija ili ne dobija. Ova Vlada se prije nekoliko godina hvalila transparentnošću proračuna. Hvalili su se kako se uvodi u zakon transparentnost koja bi trebala osigurati da se vidi. Na kraju te proračunske transparentnosti nemamo gotovo ništa jer sve ono bitno biva sakriveno kao što vidimo u ovom slučaju. Podaci o tome kako se koriste hrvatski resursi koji su po Ustavu RH opće dobro u javnom uporabi nisu i ne mogu biti poslovna tajna. Vi ne morate reći tko je pojedinačni korisnik kojem je pod određenim uvjetima prodana nafta, plin ili nešto drugo po točnoj cijeni. Od vas tražimo anonimizirane podatke da se vidi za koji novac hrvatski gospodarski resursi izlaze iz Hrvatske. Nitko od vas nije tražio ime, prezime, tvrtku ili nešto drugo kupca. Ne, od vas se tražilo po kojem novcu to ide. Tražilo se da vidimo na koji način se obračunava naknada koja je po mnogim pokazateljima među najnižima u Europi, kolonijalne razine. Ne, to je poslovna tajna. Nije, ne može i ne smije biti. A u krajnjem slučaju i ako je ovaj dom, Hrvatski sabor ima pravo sa takvih stvari skinuti oznaku poslovna tajna ili Vlada to može dostaviti Hrvatskom saboru i reći evo cijenjeni zastupnici možete tamo otići, vidjeti, registrirati, ne smijete snimati niti prenositi van ono što ste iznijeli kao što je primjerice bilo sa dokumentacijom veznom uz robne rezerve, ali ne, ništa od toga vi niste napravili već ste rekli poslovna tajna, poslovna tajna. Pogledajte praksu povjerenika za informiranje. Pogledajte u koliko slučajeva ste se pozvali na poslovnu tajnu i to je bilo odbijeno, gotovo u svakom. Jer podatak o tome kako se koriste resursi države ne može biti poslovna tajna. To je javni podatak. Na temelju toga između ostalog i građani procjenjuju kome će dati povjerenje, na temelju toga kako se koristi, upotrebljava i dobiva novac za ono što je od ljudi ove zemlje. Međutim, vi to ne želite otkriti. Kao što se uživate naslikavati na terminalu u Omišlju, a ne želite odgovoriti na ključna pitanja o energetskoj sigurnosti Republike Hrvatske, a to je da li je normalno da u trenutku najveće energetske krize koju pamtimo mi na našem području nemamo u ovom trenutku operativne resurse koji bi trebali, mogli, bili u stanju derivirati naftu i proizvoditi naftne derivate. A zašto? Jer je jedna rafinerija zatvorena, a druga je puštena da bude u remontu kada je najviše potrebno. To ne jamči sigurnost. Kao i ova svađa kojoj smo danas bili svjedoci između HEP Toplinarstva i Ministarstva gospodarstva. Tko je odgovoran što se ljudima ne mogu ispostaviti računi pa će im lijepo stići u dvanaestom mjesecu stići zajedno, u mjesecu kada je notorna činjenica da građani imaju najveće troškove stići dva računa istovremeno i to taman ona dva kada sezona grijanja počne, pa umjesto onih ljetnih računa za toplanu doći će oni fini, konkretni, zimski pa treba platiti dva odjednom. To je gospodarska politika ove Vlade, to je Plenkovićeva sigurnost i to je realnost u kojoj građani ove zemlje žive. I upravo zbog toga tražili smo ove podatke. Ne želite ih dostaviti. Nema problema! Raspravljat ćemo mi i dalje o ovome i nećemo dopustiti da ode pod tepih, da bude pometeno, da bude skriveno, nećemo dopustiti. Raspravljat ćemo pa ma koja utakmica bila i hrvatske nogometne reprezentacije i bilo koje druge, raspravljat ćemo. Jedna od sljedećih rasprava bit će o Istražnom povjerenstvu za utvrđivanje učinkovitosti funkcioniranja sustava gospodarenja energentima nafte i plina koji se proizvode na teritoriju Republike Hrvatske, te nadzora mogućih nepravilnosti, nezakonitih radnji i korupcije. Baš me zanima što će vam tada biti argument da niti to ne prihvatite. Hvala.